reda, pod rednim brojevima 6., 7., 8. i 9. A u prve dvije provest ćemo objedinjenu raspravu. To je u skladu sa dogovorom klubova. Znači objedinjena rasprava o - Konačnom prijedlogu Zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.838 - predlagatelj zakona je Klub zastupnika SDP-a.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 Druga točka o kojoj ćemo provesti objedinjenu raspravu je: - Prijedlog Odluke o razrješenju ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka. Predlagateljica ove odluke je Vlada Republike Hrvatske u skladu s člankom 29. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Prijedlog akta ste primili. I sada pitam prvo predstavnika SDP-a kao predlagatelja prvo zakona želi li dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Izvolite uvaženi Peđa Grbin.

na internetskim stranama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa objavljeni osobni podaci dužnosnika u prekomjernom opsegu, a da se radi o podacima koji se odnose na bračno stanje dužnosnika, broj djece, činjenicu nepostojanje djece, neto plaću dužnosnika koju je ostvarivao iz prethodnog zaposlenja kao i podatke o kreditnim zaduženjima, instituciju kod koje je kredit ostvaren, rok otplate i slično prije stupanja na dužnost. Ovakvo je rješenje za zaštitu osobnih podataka dovelo do privremenog ukidanja javne objave podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika budući je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo do daljnjeg ne objavljivati navedene podatke. Mi iz Kluba zastupnika SDP-a takvu situaciju bez obzira na to što su imovinske kartice u međuvremenu ponovno objavljene doduše bez podataka koje sam ranije naveo ne možemo prihvatiti prvenstveno iz razloga što je odredba članka 8. Zakona o sprječavanju sukoba interesa koja regulira pitanje sadržaja i objavljivanje imovinskih kartica već bila predmet propitivanja pred Ustavnim sudom RH koji je 7.studenoga 2012.godine zauzeo slijedeće stajališta "Ustavni sud utvrđuje da je osporeno zakonsko rješenje jasno i precizno formulirano, a njegovi učinci izvjesni i predvidljivi. Kandidati na sve javne dužnosti iz članka 3. zakona takvo zakonsko rješenje moraju prihvatiti žele li obnašati te dužnosti. Ne pristaju li na zakonsko rješenje iz članka 8.stavka 10.zakona mogu slobodno odlučiti da se ne kandidiraju za te dužnosti odnosno odbiti imenovanje. Utoliko osporeno zakonsko pravilo ima preventivni učinak i ne bi se moglo ocijeniti nesuglasnim s načelom razmjernosti iz članka 16. Ustava RH." Dakle, Dakle, Ustavni sud RH prihvatio je i ostavio na snazi zakonsku odredbu koja propisuje javnu objavu spornih podataka kao i sadržaj odnosno opseg te javne objavi. Imajući navedeno u vidu mi u Klubu zastupnika SDP-a držimo da je trenutno u RH interes javnosti da ima uvid u način na koji političari obnašaju svoje javne dužnosti daleko jači od interesa tih istih političara da im privatnost u onom opsegu u kojem je ona ograničena odredbom članka 8.stavka 1.do 4.pa poslije stavka 10. Zakona o sprječavanju sukoba interesa bude zaštićena na onaj način na koji je zaštićena svakom drugom građanina RH. Ako ni zbog čega drugoga onda zbog onog što u svojoj odluci o ovoj temi navodi Europski sud. Osobito kad je riječ o ponašanju političara, u njihovu javnom svojstvu treba se praviti razlika prema privatnim pojedincima jer političari neizbježno i svjesno izlažu sebe strogoj provjeri riječi i djela i od novinara i od javnosti općenito. Smatramo da je upravo na zakonodavcu, dakle na Hrvatskom saboru da odredi koji će podaci o imovini i imovinskom stanju dužnosnika biti javni i na koji način će se ti podaci objavljivati. Na nezavisnim agencijama je potom ne da takve odredbe zakona šire ili sužavaju već da paze da se zakon koji se donosi u ovom domu provodi. Svojim odlukama prvo AZOP, a onda i Povjerenstvo za odlučivanje o sukoba interesa izašli su iz tih zakonskih okvira i preuzeli na sebe ulogu zakonodavca, a to im ne možemo dopustiti. Kako bi takvu situaciju sanirali kako bi bilo kakve buduće dvojbe izbjegli, ali prije svega kako bi osigurali da oni podaci koji trebaju biti javni doista i ostanu javni, predlažemo da Hrvatski sabor usvoji ovaj prijedlog zakona kojim će se objava podataka o imovini i imovinskom stanju dužnosnika, dakle samo objava podataka koji su navedeni u stavcima 1.do 4.članka 8. Zakona o sprečavanju sukoba interesa izuzeti iz dosega Zakona o zaštiti osobnih podataka. U svemu ostalom zakon ostaje neizmijenjen, a ova se izmjena naravno odnosi i na sve postupke koji su sada u tijeku. Hvala. Pitam sada predstavnika Vlade ministra Arsena Bauka želi li obrazložiti prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja i zamjenice ravnatelja agencije za zaštitu osobnih podataka. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem poštovane dame i gospodo. Prošli tjedan smo imali priliku svjedočiti završetku odgovaraju Hrvatskom saboru, koje imenuje i koje odgovaraju Hrvatskom saboru i to Agencije za zaštitu osobnih podataka i Povjerenstvo za odlučivanju o sukobu interesa u smislu tumačenja primjene dva zakona Zakon o zaštiti osobnih podatka i Zakona o sukobu interesa. Kako ne mogu obje institucije biti u pravu, a kako je Sabor taj koji je arbitar između u prijeporu tih dviju institucija, to je i mjesto na kojem se taj prijepor može i riješiti. Vlada RH je temeljem temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka predložila razrješenje čelnika AZOP-a i na taj način iskazala svoj stav o tome što ona misli tko je u ovom slučaju u krivu i s druge strane omogućila Hrvatskom saboru da taj naš stav potvrdi ili ne potvrdi. Naravno, možemo raspravljati o tome da li je mjera Povjerenstva za sukob interesa u uklanjanju svih kartica bila potreba i ona je izazvala veliku medijsku Kartice su u međuvremenu vraćene, a ovo je naš doprinos rješavanju tog prijepora i završetku te te rasprave. Prema tome, ukoliko su čelnici agencije pogriješili oni će snositi za to odgovornost odnosno biti će razriješeni. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo sada na replike. Prvo one upućene Peđi Grbinu. Damir Kajin. Mislim da sam točno zapisao, rekli ste gospodine zastupniče da je interes javnosti da političari objave imovinske kartice i da javnost ima uvid u te iste imovinske kartice. I ja se apsolutno s time slažem. Treba objaviti imovinske kartice i to nikoga ne bi trebalo u ovoj zemlji posebno uzbuđivati. Ali zar ne bi trebalo ili zar ne bi trebali imovinske kartice i objavljivati i suci i državni odvjetnici? Čemu ta distinkcija? Koja je obveza za suca odnosno za državne odvjetnike? Oni moraju dostaviti imovinske kartice ali se onda te imovinske kartice ne smiju objavljivati i one se ne objavljuju. A ja osobno smatram da bi trebali početi od sudaca i ljudi koji rade u DORH-u jer oni ako ništa drugo "odlučuju o ljudskoj sudbini". I oni bi trebali biti prvi koji bi te imovinske kartice trebali dostavljati i koje bi koje bi se trebale objavljivati. Iza njih bi trebalo normalno objavljivati imovinske kartice ljudi koji raspolažu sa proračunima, to su oni koji sjede u izvršnoj vlasti pa onda sve ostale. Ali jednako tako trebali bi objavljivati imovinske kartice i šefovi policija i pročelnici, a ne da imamo ovakvu situaciju. ili ne bi trebao objavljivati nitko imovinske kartice ali bi onda Ministarstvo financija temeljem Zakona o dohotku moralo ispitati podrijetlo naše imovine. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Grbin imam dva pitanja za vas. Ako je agencija postupala suprotno članku 28.zakona onda zašto ova izmjena zakona, ako je sve bilo protuzakonito i njihovo djelovanje i smjena čelnika agencije zašto je došlo do ovog prijedloga zakona? Pitanje, jesu li čelnici AZOP-a kao samostalno tijelo koje je odgovorno Hrvatskom saboru, a ne jednoj stranci niti Vladi, nego Saboru mi smo njih izabrali, jesu li prekršili zakon kada su dali naputak Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa jesu li u tom naputku naložili skidanje kartica ili uklanjanje spornih podataka vezano za djecu, za bračno stanje, za kredite i za banke u kojima su ti krediti dignuti? I jeli postupanje agencije bilo u skladu sa Direktivom EZ 95/46 ili nije? I zašto nema sankcije za drugu stranu ako je druga strana pogriješila u svome postupanju? Ako ćemo ići sukladno nekim schengenskim pravilima, ako imamo tijelo koje je neovisno bilo kakvoj politici jer se bar tak treba zvati, zašto onda ova izmjena zakona koju ćemo mi podržati, mi se slažemo. Ako je interes javnosti takav da se sve zna živo, pa i ono što se ne treba znati pa nek se zna jer smo mi tu odgovornost na sebe preuzeli. Onda kako se sada praviti da ovo nije čisti politički potez ako se ovo događa danas da mi ovo podržavamo, a oni kao ništa nisu pogriješili, a oni su smijenjeni, oni lete sa svoje dužnosti, a ovi ostali ostaju i mogu tumačiti zakon onako kako hoće. Samo me zanima obrazloženje gdje je tu zdrav razum i zdrava logika pa čak i u nekom političkom korektnom postupanju. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku uvaženi Peđa Grbin. Poštovani kolega, mislim da sam bio više nego jasan, a i ministar je to bio u svom izlaganju kada sam rekao da je agencija na sebe preuzela ulogu zakonodavca, da je izašla iz zakonskih okvira i da je svojim rješenjem odredila da oni podaci za koje izričitom Zakona o sprječavanju sukoba interesa, konkretno člankom 8. stavkom 1. do 4. i poslije toga stavkom 10. toga zakona određeno da budu javni, oni su rekli ti podaci neće biti javni. Uz svo dužno poštovanje, niti jedna nezavisna agencija ne može svojom odlukom derogirati zakon. Ukoliko smatraju da je zakon protuustavan mogu pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom. Agencija za zaštitu osobnih podataka odgovorna je Saboru ali i Vladi jer upravo Vlada je ta koja inicira razrješenje i imenovanje dužnosnika te je tako i postupila. S druge strane Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odgovorno je samo Saboru jer čitavo imenovanje i čitav postupak potječe odavde. Znači ukoliko smatramo da je netko pogriješio i da je ta greška toliko snažna da treba dovesti do razrješenja to mi moramo inicirati ovdje. A ja doista smatram da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pogriješilo. Ali je njihova greška daleko manja od one od Agencije za zaštitu osobnih podataka jer je Agencija za zaštitu osobnih podataka bila ta koja je derogirala zakon a povjerenstvo je na to reagiralo na način, često koristimo u Hrvatskoj taj termin da prekomjerno granatira i umjesto da makne samo dio osobnih podataka makne sve. E sada zašto je ovaj zakon nužan? Zato što ja doista smatram da je potrebno da javnost zna od koga sam ja dobio povlašteni kredit prije nego što sam postao dužnosnik kako bi javnost znala da li me netko drži u šaci i da li netko na taj način kontrolira moje glasovanje. I samo još jedno za kraj, ovo sa šengenom kolega uvaženi nema veze. Šengen je režim kojim se uređuje granični prijelaz, kolanje ljudi među državama članicama Europske unije a direktive o zaštiti osobnih podataka i sukobu interesa su nešto sasvim drugo. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Uvaženi kolega Grbin, postoji jedna zemlja u Europi, u Europskoj uniji koja je organizirana, velika, utjecajna, moćna, koja koja je daleko demokratskija nego što je Hrvatska i nema recimo Ustav, jedna od rijetkih zemalja koja nema ili jedina koja nema Ustav ali ima praksu. I ovo što ste vi govorili u potpunosti se slažem s vama da je netko uzeo prerogative zakonodavca u svoje ruke a to mu nije posao. Prije svega ono što bih ljudi koji idu na javne funkcije trebali znati da ne mogu raspolagati sa javnim novcem, trošiti javni novac a da to nije transparentno a da to oni koji pune državni proračun ne znaju. smo mi ovdje u Saboru potrošili na to da se izglasa da Hrvatska radiotelevizija na svoje Internet stranice stavi osobna primanja svih zaposlenih na Hrvatskoj radioteleviziji. I sjetite se koji je rezultat glasanja bio i sjetite se koju pljusku je onda gospodin Radman dao većini kada je ipak objavio kada se izglasalo da s ene treba objaviti. Mi sami ovdje dajemo prijave, sve što je javni novac, treba biti poznato. Sjetite se koliko je tajnih ugovora agencija državnih ustanova sklopljeno sa javnim novcem u interesu zaštite, koga? Ne građana nego profitera. I to, tako su i ovi u agencijama, u razno raznim državnim tijelima mislili da su iznad Sabora jer svaki puta kada mi ovdje govorimo Sabor kaže pa ne treba. Treba. Sve što je javno treba objavljivati. Prema tome, dobar je …/Govornik se ne razumije./… i smjene, dobro je da se donosi novi zakon i da nema više nikakvih nedoumica. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku uvaženi Peđa Grbin. Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega početi ću sa nečim što možda nema veze sa ovom raspravom ali ima veze sa replikom. Velika Britanija o kojoj ste govorili ima Ustav, on doduše nije pisan Ustav ali je Ustav ima i ustavno pravo i to vrlo razvijeno. jedna je od zemalja koja nam, pa kako u pogledu sprječavanja sukoba interesa ali tako prije svega pristupa informacijama treba biti uzor. I upravo kada smo o tome govorili i jučer raspravljajući o Zakonu o pravu na pristup informacijama ovdje na plenarnoj sjednici i utorak na odboru, upravo ta činjenica da odgovorna vlast mora biti i otvorena vlast je ono što nas je vodilo u donošenju ovog, odnosno predlaganju ovog zakona. I da kada govorite o Hrvatskoj radioteleviziji u pravu ste. Natezanje koje je postojalo sa ravnateljstvom televizije bilo je mučno. I meni je žao što smo se toliko morali natezati da objavimo sve te podatke ali vas isto tako moram podsjetiti da opseg podataka koji ste vi tražili da se objavi je na kraju puno manji od onog koji je objavljen. A zašto? Upravo zbog toga što ne mogu vrijediti ista pravila o privatnosti za vas ili mene koji smo se svojevoljno kandidirali da sjedimo u ovom Domu i one ljude koji su primjerice kamermani na Hrvatskoj radioteleviziji i koji rade svoj posao odgovorno, vrijedno na isti način kao što bi radili na nekoj drugoj privatnoj televiziji. I doista nije potrebno da baš svi osobni podaci njihovi budu javni. I tu je srž svog tog prijepora koji je nastao i u pogledu Hrvatske radiotelevizije i u pogledu državnih dužnosnika. Jer mi jednostavno moramo naučiti pravila da nismo svi u istom položaju. A mi nismo u istom položaju jer smo sami odlučili ne biti u povlaštenom položaju da nam se osobni podaci štite. Hvala. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Grbin ja se sa većim dijelom vaše rasprave mogu složiti. Međutim, ne mogu se složiti sa nekim konstatacijama gdje mi naprosto činjenice pretvaramo u nešto imaginarno. Ja mislim da nikome ovdje u ovoj sabornici nije sporno ako smo se odlučili baviti ovim poslom da naprosto privatnost ili bilo šta je nešto što se kaže zaborave. Međutim, mi smo nekada davno donijeli OIB da bi imali krvnu sliku, imovinsku svih građana Republike Hrvatske. Zašto nije uspostavljen središnji registar ja si postavljam pitanje. Tko je dobio povlaštene kredite i koga je to smetalo? Da li čelnicu koja je bila na čelu Agencije za zaštitu osobnih podataka ili nešto drugo, to je isto tako pitanje. Međutim, vrlo interesantno da se sve želi ispolitizirat. I kad pogledate i današnju raspravu i sve ovo skupa, naočigled jedna tehnička promjena će otić' u političke vode i neće se napravit u principu ono što hrvatski građani očekuju od nas, da se neke stvari promijene. Zašto? To je pitanje za nekog drugog. Međutim, ako imamo instrumente, ako imamo sve, zašto je nekom preko noći palo na pamet da napiše rješenje da treba maknut nekakve podatke. Zašto to netko nije provjerio u trenutku kad je netko imenovan na neke funkcije? Pa na kraju te agencije su osnivane i data im je visoka neovisnost upravo zbog toga da pošteno i prema zakonu rade svoj posao, a ne da budu podložni ovakvom ili onakvom pritisku. To je bio smisao tih agencija. A na kraju kad budem replicirao kolegi Bauku i tamo o aktima o osnivanju te agencije kad govorite o plaćama, o nečem drugom, ti ljudi imaju nekakve posebne statuse u odnosu na neke druge. Međutim, ovdje se postavlja elementarno pitanje zašto ovo sve skupa i zašto su se vrlo interesantno nakon toga objavili neki podaci u novinama. Druga stvar, ako je nešto dato temeljem nekakvih akata dal' to znači da je to nešto protuzakonito. Na repliku odgovara poštovani Peđa Grbin. da li je trebalo provjeriti da li je netko dobio povlašteni kredit, ali isto tako možemo govoriti o tome da li je trebalo provjeriti kada su se ti povlašteni krediti davali. Međutim, ja u tom trenutku niti sam bio ministar financija niti sam bio u Nadzornom odboru HBOR-a da bih to mogao kontrolirati, da bih mogao provjeriti šta te institucije rade i da bih mogao reći da takvo postupanje nije primjereno. Na tim mjestima su sjedili neki drugi ljudi i oni bi trebali razmisliti što su nadzirali, što su kontrolirali i na što su pazili. Ali vratimo se na moje izlaganje. Ja sam se doista trudio u svojem izlaganju ne politizirati. Replike su nešto drugo. Naravno ovdje si uzimam malo veću slobodu, ali u svojem izlaganju trudio sam se vrlo pažljivo ne politizirati, a pogotovo kada sam govorio o tome na šta dužnosnici pristaju i koje su njihove obveze. Kada sam govorio o tome da kada ne pristaju na zakonsko rješenje iz članka 8. stavka 10. zakona dužnosnici mogu slobodno odlučiti da se ne kandidiraju koristio sam doslovce riječi iz odluke Ustavnog suda od 7. studenoga 2012. godine. Kada sam govorio da se političari neizbježno i svjesno izlažu sebe strogoj provjeri riječi i djela i od novinara i od javnosti općenito, koristio sam riječi Europskog suda upravo zato da pokažem i vama, ali prije svega hrvatskoj javnosti da ulaskom ne samo u Europsku uniju nego Vijeće Europe i druge integracije, mi prihvaćamo druge vrijednosti i ponašanja na koje možda nismo navikli, ali ako i nismo navikli sada ih moramo poštovati. Hvala. Posljednja replika poštovanom Grbinu i Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega, rekli ste da se treba točno odrediti koji će podaci biti javno dostupni, a ja mislim da bi morali ozbiljno raspraviti o tome čiji će podaci biti dostupni jer imamo stvarno velike nelogičnosti. Dakle nemam ja ništa protiv da se objave podaci svakog čovjeka koji se bavi politikom, u krajnjem slučaju ja mislim da to ide njemu u prilog jer se na taj način može spriječiti niz ogovaranja, pogleda se imovinska kartica, sve se vidi i nema toliko ogovaranja. Čim nema tih podataka onda se to nadograđuje. Ali ima jedna velika, velika nelogičnost. Zamislite si nekog načelnika neke male općine koji raspolaže godišnje budžetom od milijun kuna. On mora popunjavati isto ovakvu imovinsku karticu. A sad si zamislite nekog službenika na nekom rukovodećem mjestu, da li u državnim službama ili u lokalnim, nekog pročelnika velikog grada koji nije dužnosnik, čime on raspolaže i što on može napraviti. Ili možda neki predsjednik uprave neke tvrtke gdje država ima suvlasništvo i gdje se u principu dolazi na čelo tvrtke na temelju politike. Da li bi ti ljudi trebali dati imovinske kartice? Kod njih je puno veća opasnost da će napraviti možda i u neznanju, bilo čemu, neku nepravilnost i otići u krivo. Dakle te nelogičnosti treba poravnati jer one definitivno su u velikim, velikim nesrazmjerima. Poštovani kolega, krug osoba koje su u dosegu Zakona o sprečavanju sukoba interesa određene su člankom 3. zakona, taj krug je dosta širok. Taj krug je nekad bio i širi. Vi ste govorili o osobi koja je načelnik općine sa proračunom od milijun kuna, ali podsjetit ću vas da je prije 2009. godine taj krug obuhvaćao i sve članove poglavarstava svih jedinica lokalne samouprave pa dok se to obradilo i objavilo mislim da se u toj šumi podataka rijetko tko mogao snaći. Međutim, ovo o čemu vi govorite je donekle točno jer službenici, pogotovo rukovodeći službenici često raspolažu daleko većim svotama nego dužnosnici. Ali opet podsjetit ću vas na ono što sam govorio prije, dužnosnici i službenici se ne nalaze u istom položaju. Službenik se zaposlio u državnoj upravi, on je radnik kao i svatko drugi u jednoj tvornici, u jednoj banci itd. Njegov rad nadziru i službe u tijelu javne uprave u kojem je zaposlen, ali i mi dužnosnici. Na nama dužnosnicima je da kontroliramo rad službenika jer smo mi njihovi poslodavci. A tko nas treba kontrolirati? Pa naši poslodavci, a to su građani Republike Hrvatske. I upravo zato podaci svi podaci o imovini dužnosnika moraju biti javni kako bi oni koji nas zapošljavaju mogli kontrolirati što i kako radimo i da li nam se imovina od prvog dana mandata kad smo došli ovdje kao bokci do zadnjeg dana mandata kad odlazimo u skupim autima povećava. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada slijede dvije replike na izlaganje ministra Bauka. Prvo Ivan Šuker. Kolega Bauk, dakle kad smo donosili zakon o osnivanju ove agencije između ostalog pišu uvjeti koje moraju zadovoljavati ljudi koji su na čelu agencije, a ako se ne varam u jednom članku je tako da kažem jedan tehnički članak koji je uobičajen za takve nekakve neovisne institucije, uvjeti pod kojima se može, zapravo razlozi zbog kojih se čelnici te agencije mogu razriješiti. E sad ako ta agencija to nema, onda je to propust svih onih koji su sudjelovali u donošenju zakona itd. Ali ako ta odredba u odlukama o osnivanju agencije postoji onda smatram da čisto onako pravno, formalno gledajući da Vlada u donošenju svoje odluke o razrješenju čelnih ljudi agencije se morala pozvati na taj članak i na stavak taj i taj tj. razloge zašto se oni razrješuju. A s obzirom da ovdje neki spominju HBOR itd. a onda samo radi velike njihove pravičnosti itd. bih želio Vladu i sve upozoriti da i prije su bili neki ljudi na čelu HBOR-a, neki su i sada. A navodno da su prije nekoliko dana obustavljeni potpisi već gotovih obrađenih kredita, pa vrlo interesantno kako se neki ne sjećaju. Ma možda su krediti koji se dobiju kod komercijalnih banaka po posebnim uvjetima daleko interesantniji i nepoželjniji za objavljivanje. Što se tiče agencije, dakle na njih se odnosi članak 29. Zakona o zaštiti osobnih podataka koji govori da ravnatelja i zamjenika imenuje i razrješava Hrvatski sabor i to je jedino što piše u zakonu o tome. U zakonu razlozi ne pišu, pišu u članku ispred, u članku 28. da se ustrojstvo i način rada agencije uređuje statutom koje potvrđuje Hrvatski sabor, a što se tiče imenovanja i razrješenja na to se odnosi članak 29. i prema tome Sabor je taj koji odlučuje i Sabor će odlučiti jesu li oni pogriješili ili nisu. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi ministre, da je Sabor taj koji odlučuje kako ste rekli onda bi se pitalo sve klubove zastupnike šta mislimo o zakonu kojega imamo i zašto bi ovi ljudi trebali odletiti na na način kak' ste vi obrazložili. Meni se osobno vaše obrazloženje ne čini ni malo razumno. Ako čelni ljudi, ti dvoje iz agencije pogriješilo, jesu li pogriješili toliko da ih treba na ovakav način smijeniti. Ali zašto nema sankcije za Povjerenstvo za sukob interesa ako je agencija naložila uklanjanje samo nekih podataka. Jedno pitanje za vas kao ministra uprave. ove elektronske kartice koje smo mi kao dužnosnici bili dužni po novom zakonu promijeniti, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa na tomu obrascu stoji dolje uz sve i svašta, stoji i potvrda poslodavca. Znači, potvrda poslodavca. Imate potpis zastupnika i dužnosnika, a s druge strane potvrda poslodavca. Kak' će Hrvatski sabor, ja sam to ispunjavao, Sabor je odbio to potpisati, a ja sam postupio kak' piše u naputku i tajništvo Sabora je to odbilo potpisati, jer kak' može netko jamčiti što smo mi kao dužnosnici napisali što imamo, što nemamo, šta plaćamo, šta ne plaćamo i slično. Tu ima masu propusta. I onda kažem podržavamo ovu izmjenu zakona što je objedinjena točka rasprave, ali isto tako zašto nema od Vlade reakcije prošle godine je predsjednica Povjerenstva dala niz primjedbi na postojeći zakon, niz prijedloga za postojeće pravne praznine, a Vlada nije reagirala u tih godinu dana ništa. A sad danas reagiramo promptno. Još uvijek se pitam jesu li čelnici agencije postupili protivno zakonu važećem i protivno direktivi EU, jesu ili nisu i zašto je onda ova promjena zakona ako oni su povrijedili zakon koji važi. Nešto mi tu nije jasno. Je li to politika ili je to čisti politički obračun zbog nekih nerazumnih razloga? Odgovor na repliku, ministar Bauk. i nemam ovlast u ime Vlade govoriti o Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, jer je predlagatelj klub zastupnika. Vlada nije dala mišljenje, niti me ovlastila da govorim o zakonu, pa onda bih čak mislim prekršio Poslovnik kada bih se referirao na prvi dio vašeg pitanja. Što se tiče druge odluke, znači moguće su četiri kombinacije, četiri varijante. Jedna da je u potpunosti pogriješila Agencija za zaštitu osobnih podataka da Povjerenstvo ništa nije pogriješilo. Druga je da je Agencija za zaštitu osobnih podataka u pravu da je Povjerenstvo pogriješilo. Treća je da su pogriješili i jedni i drugi. I četvrtka je da nije pogriješio nitko. I za svaku od tih varijanti Sabor može donijet odluku kakvu smatra da treba. Vlada je predlaganjem razrješenja čelnika agencija omogućila Saboru da se odredi o njihovoj političkoj ili zakonskoj krivici za ovo što su napravili i Sabor će svojom odlukom, dakle dat do znanja što misli o postupcima agencije. I to smo napravili zato što je Vlada jedina ovlaštena predložiti razrješenje i imenovanje agencije, a što se tiče Povjerenstva Vlada tu nema nikakve ovlasti, ovlasti, jer se povjerenstvo bira temeljem javnog poziva samo od Sabora. Prema tome, Sabor, nadležni odbor, netko od klubova može pokrenuti postupak razrješenja članova Povjerenstva i na taj način sankcionirati i njihovo kako je rekao gospodin Grbin prekomjerno granatiranje zato što su uklonili sve podatke, a mogli su samo ova tri što se pokazalo poslije i da je bilo moguće napraviti. Prema tome, evo u ove 4 varijante ova rasprava će valjda pokazati koja od ove 4 varijante je najbliža istini.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 Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege i ministre. ministre. Dakle, ova intervencija u Zakon o sprečavanju sukoba interesa, hitna intervencija, po našem sudu je potrebna mada je ona iznuđena. Ponavljam, ona je iznuđena jer svi oni koji su proteklih dva tjedna ušli u spor primjene ove odredbe kao da nisu znali da postoji ili nisu znali pročitati odluku Ustavnog suda iz prosinca 2012. koji je jasno obrazložio da dužnosnici obuhvaćeni ovim zakonom što se tiče podataka iz članka 8. ne mogu uživati zaštitu osobnih podataka i to nije smjelo, nije trebalo niti biti sporno nikome u ovom procesu odlučivanja. No zbog toga i situacije da je hrvatska javnost jako burno reagirala na činjenicu da su imovinske kartice dužnosnika skinute skinute sa web stranica ovom intervencijom u zakon nedvosmisleno utvrđujemo da podaci iz stavka 1., 2., 3. i 4. članka 8. zakona moraju biti javni. Koji su to podaci? Podaci o dužnosti koju obavljaju profesionalno ili neprofesionalno, o ostalim dužnostima koje obnašaju odnosno djelatnostima koje obavljaju, o djelatnostima koje su obavljali neposredno prije stupanja na dužnost i s podacima o svojoj imovini te imovini bračnog ili izvanbračnog druga, malodobne djece sa stanjem na taj dan i uz obavezu da na početku, na kraju mandata ili u toku mandata u slučaju bitnih promjena tih podataka u roku 30 dana dužnosnik to prijavljuje povjerenstvu. U tom sukobu koji je nastao između agencije i povjerenstva kolateralna žrtva bili su svi dužnosnici, a posebice mi u Hrvatskom saboru jer se pojavila sumnja da se radi ili radilo o političkoj odluci skidanja tih podataka ili proglašenja tajnim dijela tih podataka. Agencija za zaštitu osobnih podataka dosad dosta samozatajna, nakon prijedloga Vlade o razrješenju dva čelnika, postala je izuzetno aktivna, slala je klubovima zastupnika hrpu papira papira obrazlažući svoje postupanje. I sada dolazim do onoga što me najviše naljutilo u svemu tome. Ako je došlo do spora između primjena dvaju zakona, Zakona o zaštiti osobnih podataka na koje se pozivala agencija i Zakona o sprečavanju sukoba interesa onda je i agencija i povjerenstvo imalo mogućnost, a ja bih rekao i potrebu, obratiti se samo jednom tijelu jer oko sadržaja odredbe članka 8. i njegovog tumačenja potrebe nije bilo jer je to već Ustavni sud napravio, dakle jedni i drugi su se mogli obratiti Saboru samo s jednim pitanjem – koji je to zakon lex specialis? Da li se na državne dužnosnike primjenjuje kao lex specialis Zakon o sprečavanju sukoba interesa ili Zakon o zaštiti osobnih podataka? Ali oni nisu Sabor ništa pitali, ništa, ni jedni ni drugi nego su odlučivali, provodili odluke koje su u hrvatskoj javnosti izazvale novi val nepovjerenja prema institucijama vlasti. I to nije dobro. I to uvijek narušava i ugled ne samo Hrvatskog sabora nego i tih nezavisnih institucija koje imenuje Sabor. činjenica da u intervenciju ovog zakona idemo na prijedlog jednog kluba zastupnika, a ne Vlade meni otvara dva nova pitanja ili dva nova problema. Ja vas moram podsjetiti da smo, ako se ne varam, u rujnu ili listopadu u Hrvatskom saboru raspravljali o Izvješću o radu Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa i da je tom prilikom i u tom izvješću i u raspravi ustanovljeno da postoji u samom zakonu nekoliko odredbi koje treba promijeniti, dopuniti, neke i ukinuti, neke ojačati. I u toku raspravu postavilo se pitanje da li s obzirom da je povjerenstvo za svoj rad odgovorno Saboru da li je Sabor taj sad na potezu da ide s promjenama zakona kao što je to sad u ovom slučaju napravio klub SDP-a. odgovor je bio da je Vlada imenovala stručnu skupinu koja već 6 mjeseci, dakle tada u rujnu, koja već 6 mjeseci radi na pripremi izmjena i dopuna odnosno novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Sada je prošlo već 15 mjeseci od imenovanja te stručne skupine i nije se došlo od strane Vlade s nikakvim prijedlogom za intervenciju o zakonu, a ja ću vas podsjetiti na jedno upozorenje koje je povjerenstvo dalo i koje razotkriva naš odnos prema sukobu interesa. Naime, kada Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa nekom dužnosniku izreče mjeru novčane sankcije uskratom od plaća. Onda se može primijeniti i izvršiti samo koje on još uvijek ima status dužnosnika i prima dužnosničku plaću. Ako mu je u međuvremenu prestao mandat i prestao primati plaću kao dužnosnik povjerenstvo tu sankciju ne može izvršiti. Je li to besmisleno? Je. Je li to propust zakona zbog upotrebe termina ustage od dužnosničke plaće, tako u zakonu piše već godinama. A kad dužnosnik pređe u privatni sektor više ne prima dužnosničku plaću i ne može biti sankcioniran. I to znamo jako dugo već i ne interveniramo u zakon. Dobro ne treba, očito ne treba, ja mislim da treba. I svaki trenutak, svaki slučaj koji nam otkriva

dakle ovo je prvi primjer odnosa prema institutu sprječavanja sukoba interesa, nehajni odnos najblaže rečeno. A drugi ću primjer navesti koji se odnosi na članak 14. Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji dužnosnicima zabranjuje da budu članovi upravnih ili nadzornih tijela, trgovačkih društava, ustanova, agencija, fondova, izvanproračunskih korisnika osim ako je ta pravna osoba uvrštena u odluku od posebnog državnog interesa. zakon u članku 14.veli da dužnosnik može biti izabran, imenovan do 2 upravna ili nadzorna tijela. To piše u zakonu. Povjerenstvo je u svom izvješću prošle godine Sabor upoznalo da su na poštivanju te odredbe zakona imali najveći dio posla i bavili se s tim pa skoro prvu godinu mandata. To je pohvalno, i popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa proširiti sa 8 novih pravnih osoba i to bi sve bilo ok da u dio tih pravnih osoba dužnosnici već nisu imenovani u upravna ili nadzorna tijela i oni su u ovom trenutku u sukobu interesa. Agencija za investicije i konkurentnost ulazi na popis, dosad nije bila. Upravno vijeće Ivan Vrdoljak, Branko Grčić, Boris Lalovac, Gordan Maras, Anka Mrak Taritaš, Orsat Miljenić, Robert Pende, Joško Klisović, Tomislav Radoš, imenovani u upravno vijeće. Agencija za ugljikovodike Ivan Vrdoljak, Sabina Škrtić, Ivan Vrdoljak piše ministar gospodarstva kao i prije, gospođa Sabina Škrtić je tad bila zamjenica ministra kad je imenovana. Centar za praćenje poslovanja i energetskog sektora i investicija Boris Lalovac, Ivan Vrdoljak opet piše ministar gospodarstva. Savjetodavna služba Davorka Hajduković, Zoran Vasić, Domagoj Križaj pomoćnici ministra. I ako ste primijetili jedno ime sam pročitao tri puta Ivan Vrdoljak. A u zakonu piše da može biti do dva puta upravna i nadzorna tijela, a on je u Agenciji za investicije i konkurentnost upravno vijeće, on je imenovan za upravno vijeće Agencije za ugljikovodike i on je imenovan za člana nadzornog odbora Centra za praćenje poslovanje energetskog sektora i investicija. To je tri. Tko je prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa? Oni koji su imenovanje izvršili ili oni koji su imenovani? Ponekad i mi zakonom propisujemo da ministar taj i taj po službenoj dužnosti je član ili predsjednik upravnog ili nadzornog tijela, ali onda paralelno s tim to tijelo, tu pravnu osobu trebamo uvrstiti i u odluku koja koja je Zakonom o sprječavanju sukoba interesa predviđena. Ovo sam spomenuo i naveo samo zbog toga da ilustriram da je institut sukoba interesa postao medijska tema broj jedan i trajala nekoliko dana samo zbog toga što je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa uklonilo imovinske kartice. A ovdje gdje se radi o prekršaju od strane državne vlasti bilo koje institucije interes je daleko daleko manji, a ja bi mogao reći da mora biti isti. Što se tiče prijedloga o razrješenju dvaju čelnika agencije, po meni je izuzetno bezobrazno da Vlada šalje pisani prijedlog bez ijedne rečenice obrazloženja i da to obrazloženje čujemo tek u uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja i uvijek sam zastupao tezu da Vlada svoje prijedloge kadrovskog rješenja mora obrazlagati i kada predlaže imenovanja i kada predlaže razrješenja. Ovakav podnesak Vlade bez ijedne rečenice obrazloženja za mene nije prihvatljiv. da li su to razlozi koje je ministar iznio dakle samo postupanje u vezi donošenja rješenja ili ima još nekih? Neću špekulirati. Ali je činjenica da je to postupanje dovelo do toga da je hrvatska javnost razotkrila povlašteni status jednog i drugog čelnika kojima se sada predlaže razrješenje. I ti podaci su pokazivali da su oni bili u privilegiranom položaju, jedan po dobivanju kredita daleke 2006., 2004.ne znam kada, i o tome nitko ništa ne zna ni sadašnji ni bivši članovi koji su nadgledali rad HBOR-a, uvijek rade iza leđa kada god tko krade u Hrvatskoj rade iza leđa i kontrolori nikad ništa ne znaj, veoma zanimljivo. I drugo, pogodovanje u stambenom pitanju. Ja sam mislio da su to razlozi razrješenja. Nisu, tako kaže ministar. I na kraju, nema prijedloga za imenovanje novih. Ja se nadam da kada će Vlada predlagati nove ako dođe do razrješenja će napisati dvije rečenica obrazloženja zašto. jedna rečenica bi me posebice zadovoljila, zadovoljila, da ste prije predlaganja kandidata provjerili njihovo imovinsko stanje, da nakon 6 mjeseci ne ustanovimo da ste opet predložili neke.

Hrvatski sabor donio Zakon o sprečavanju sukoba interesa kao i druge zakone i da je Hrvatski sabor zakonodavac bilo bi u najmanju ruku logično da su čelni ljudi i agencije i povjerenstva pitali Sabor, tim više što čelne ljude i agencije i Povjerenstva za sprečavanja sukoba interesa bira Hrvatski sabor i da oni ovdje i u ovom Domu podnose izvješće. naime činjenicu da se Hrvatski sabor kao zakonodavac, kao središnje mjesto političkog života u RH doživljava evo i u agencijama kao zadnja rupa na sviralu. s vama, utvrdili ste da je odluka agencije izazvala val nezadovoljstva odnosno nepovjerenja, citiram "prema vladajućima prema vlasti". mislim puno šire, to je val nezadovoljstva i nepovjerenja prema političarima i politici uopće. Dakle ono malo ugleda što eventualno političari imaju u javnosti ovakvim odlukama se srozava jer će ostati zauvijek ne odgovoreno pitanje odnosno nemamo odgovor na pitanje jeli netko pritiskao agenciju da zatraži uklanjanje baš ovih podataka,

točno da su se ili jedni ili drugi Saboru obratili samo s jednim pitanjem, koji je zakon lex specialis. U roku od dva sata su mogli dobiti i odgovor i razriješiti problem bez ove sramote javne koju smo imali. Kada sam govorio o o ugledu mislim da sam rekao institucijama vlasti, pri tome misleći na sve ne samo na vladajuće ali u pravu ste. Uvijek kada se dogode takva incidentna stanja, uvijek kada javnost ima priliku baviti se takvim temama, šteta se nanosi politici u cjelini i svima onima koji se politikom bave. I zbog toga sam rekao da je dobro da hitno Sabor u ovaj zakon intervenira kako bi se otklonile sve dileme i te nezavisne institucije shvatile koji je zakon važan važan prilikom tumačenja i provedbe Zakona o sprečavanju skoba interesa. Ljudi s pravom negoduju kada je politika i kada su političari u pitanju, često. Međutim ovaj primjer samo služi kao dokaz da smo često kolateralne žrtve, a i ja bih volio znati da li je istina ono što je čelnik te agencije rekao u jednoj televizijskoj emisiji, da su oni reagirali temeljem nekoliko anonimnih telefonskih poziva ili je bilo tih telefonskih poziva ali nisu bili anonimni. Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Lesar, koliko je ovo pošteno o čemu mi danas raspravljamo govori i malo prije izjava ministra da postoje 4 varijante ili je kriva jedna institucija ili druga ili obje ili nijedna, toliko o 4 varijante koje je rekao ministar prije nego što je došao ovaj prijedlog nama na stol zastupnicima. A Sabor je taj koji imenuje čelne ljude agencije i oni su neovisno tijelo koje odgovara Hrvatskom saboru. toliku u prvom dijelu. Što se tiče ovih dvoje ljudi, ja smatram, ne poznam ljude osobno, ali smatram izrazito nepoštenim ovo cipelarenje dvoje ljudi. Prvo, kako je čelnik agencije dobio povlašteni kredit odnosno povlašteni najam bio je djelatnik MUP-a i stotine ljudi imaju takve povlaštene najamnine, znači radi se o stotinama ljudi. Ovdje pada glava jednom čovjeku, cipelarimo jednog čovjeka. Drugo, gospođa koja je dobila kredit od HBOR-a niti je prva niti zadnja. Ona je dobila kredit po važećim propisima. Pa nisu ovi dvoje ljudi napisali te pravilnike i sami sebi dali kredite. A što je najžalosnije, taj podatak je bio javno dostupan mjesecima, godinama ili tri godine od kada je ova Vlada ili prije toga to se je mjesecima znalo. Ti podaci služe za pecanje onima koji se žele fotelje izbacivati ljude kroz prozor i cipelariti ni krive ni dužne one koji su stekli određene uvjete po postojećim propisima. I to je sramotno. Ja se zalažem osobno za promjenu Zakona o sprječavanju sukoba interesa na način da to povjerenstvo treba imati sustav kontrole. Čemu ta masa podataka ako se Vlada peca na sudbinu dvoje ili troje ljudi? Sam ministar Lalovac je rekao da više nema povlaštenih kredita a danas to više ne vrijedi. Znači trebalo je čekati godinama da sad netko dođe na tapetu pa sada Vlada mijenja svoju odluku. Ja smatram da je ovo nepošteno, krajnje bezobrazno da se na ovakav način rješava ovih dvoje ljudi. Da Povjerenstvo za sukob interesa koje je također pogriješilo po mome nikom ništa a ti su podaci dostupni bili mjesecima, godinama da nitko nije reagirao. Mislim da nije pošteno da se sada zadovoljava bilo čija politička taština da ove ljude nogom kuda treba a da Sabor tu bude samo kvazi tijelo koje će sutra izglasati kako je netko već unaprijed odlučio. Mi tu gubimo dignitet, legitimitet i mi kao zastupnici, klubovi trebamo stati u zaštitu provođenja zakona Republike Hrvatske. Ovo je

Kolega Salapić, ja nisam istražitelj niti želim istraživati kada, tko i zašto je dobio nešto što je povlašteno. Ali postoji jedna bitna razlika, ako je netko nešto povlaštenoga dobio kao službenik, namještenik, neke državne ili paradržavne ili nedržavne institucije zakonito ili na rubu zakona to je jedna stvar. To je stvar istrage. Ali kada ta osoba postane dužnosnik imenovan, izabran od strana Hrvatskoga sabora e tada taj povlašteni status ima novu vrijednost i novi značaj. To je ta razlika između dužnosnika i onih koji nisu dužnosnici. Vi velite da su ti podaci bili poznati. Jesu. Da li su te privilegije mogle se i nastaviti i nakon gubitka onog statusa prije i stjecanja statusa dužnosnika. To je drugo pitanje. I treće pitanje koje se u ovom slučaju otvara, da li će oni koji su donijeli Odluku u o dodjeli povlaštenih kredita zaposlenicima HBOR-a snositi odgovornost, kazneno ako je to bilo mimo zakona ili političko ako je bilo amoralno? To su teme za raspravu. I ako smatrate da Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa treba snositi posljedice dajte prijedlog. Posljednja replika poštovani Frano Matušić. to je i činjenica da Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa ne može odrediti kaznu osobi koja je bila dužnosnik a napustila je mjesto dužnosnika, dakle nakon obnašanja svog mandata što apsolutno nije logično. Jer bi trebala se odrezati kazna ako je ako je potrebno za razdoblje dok je obnašao dužnost. Dakle, apsolutno je nevjerojatno da se na takav način ne tumači zapravo zakon i da se ne provodi Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Postoji i neka druga praksa, recimo ja ću spomenuti praksu u Japanu gdje dužnosnik nakon svog mandata pogotovo visoki dužnosnici, ministri u Vladi Japana ne mogu nikakav posao odgovorni, niti u privatnom sektoru niti u drugim sektorima obnašati 4 godine nakon svog mandata. Zašto? Zbog činjenice da je posjedovao povlaštene informacije za puno toga što se događalo u tim sektorima. …/Upadica se ne čuje./… Dakle, ne, ne, 4 godine, kolega to je praksa prave demokratske države ali zato ima i pravičnu naknadu. Zbog toga ima i pravičnu naknadu u te 4 godine. Dakle riječ je o tome, mi imamo danas praksu. Konkretno, da je jedna osoba koja je bila na čelu Fonda za privatizaciju odmah nakon što je prestao biti čelna osoba u fondu pređe za predsjednika uprave jedne velike tvrtke. Nakon toga se vrati u drugu tvrtku državnu kada dođu njegovi ponovno na vlast i privatizira se i ta tvrtka. I opet ima glavnu ulogu nakon toga u toj tvrtki. Dakle događa se to da se doista manipulira podacima, da određene osobe služe da bi se politički privatizirala određene tvrtka dok su na državnoj razini i nakon toga oni sami prelaze u upravu tog društva kojeg su privatizirali pod vrlo čudnim okolnostima. Trebam vam reći da je u pitanju i Croatia osiguranje. Dakle to je sve što se treba doista staviti na tapet i treba se ispitati o čemu se radi. Odgovor na repliku, poštovani Dragutin Lesar. To je još veći apsurd samog zakona. Ako je netko prestao biti dužnosnik, o tome govorimo. A ovaj primjer Japana koji ste iznijeli o zabrani obavljanja takvih poslova 4 godine nakon isteka mandata mandata je u Japanu moguć samo iz jednog razloga, Japan nije članica Europske unije. Kada bi mi u Hrvatskoj pokušali takvu odredbu unijeti u zakon prvi koji bi se pobunili su lobisti unije, bi nacionalne i multinacionalne kompanije koje diktiraju većinu pravnih propisa u Europskoj uniji i u Hrvatskoj napravile dar mar nakon toga. Dakle to je jedna od primjera gdje nažalost pravna norma, običaji i direktive Europske unije štite, njeguju, zalijevaju, pjevaju im i maze i paze multinacionalne kompanije jer tim isprepletanjem bivših dužnosnika sa i preuzimanjem ali i davanjem kadrova za izvršnu vlast. Nemojte zaboraviti da imamo i situaciju da na upravljačke dužnosti u državi dolaze od pravnika, ekonomista iz tih multinacionalnih kompanija barem u jednom mandatu da si prilagode zakonske propise da kasnije po njima mogu. Dakle to je jedna isprepletenost interesa koja je u Europi toliko prisutna, a ja bih volio da bi ovo japansko iskustvo bilo moguće primijeniti u Europi. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će dvojica zastupnika, poštovani Ivan Šuker, a poslije njega Jasen Mesić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege. Ja u ime kluba HDZ-a želim sve nas upozoriti da šaljemo poruku kako ovaj Hrvatski sabor radi mimo akata koje je usvojio sam. Dakle kolegice i kolege, neki su spremni prozivat, vrlo ružno govoriti, a nisu u stanju poštivat akte koji su sami donijeli. o zaštiti osobnih podataka, pročišćeni tekst, zadnja izmjena je bila 2012., u članku 28. stavku 3. kaže da ustrojstvo i način rada agencije utvrđuje se statutom agencije koju potvrđuje Hrvatski sabor. Zašto to govorim? Zato što kad sam pitao ministra ovdje kao predstavnika predlagatelja temeljem kojeg akta i kojeg članka i stavka se razrješuju čelni ljudi agencije rečeno mi je da to ne postoji. Znači niti Vlada, a niti vrli pravni stručnjak iz Kluba zastupnika SDP-a ne znaju da postoji statut o potvrđivanju, zapravo Odluka o potvrđivanju statuta Agencije za zaštitu osobnih podataka gdje imamo u članku 15. da se razrješenje ravnatelja agencije i zamjenika ravnatelja agencije onda se pobrajaju. Veli Hrvatski sabor može razriješiti ravnatelje agencije i zamjenika ravnatelja agencije prije isteka razdoblja na koje je imenovan na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. E sad kolegice i kolege, ovo što ću pročitati, vidjet ćete da u prijedlogu Vlade Republike Hrvatske nemate nijedan razlog niti se Vlada Republike Hrvatske, a o tome ću kasnije govoriti, dakle Vlada se isključivo poziva

da se ravnatelj i zamjenik ravnatelja mogu razriješiti ako to sami zatraže, budu osuđeni za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti ravnatelja agencije odnosno zamjenika ravnatelja, trajno izgubi sposobnost obavljanja poslova i dužnosti, povrijedi odredbe Zakona o obavljanju poslova i dužnosti. O postojanju razloga za razrješenje ravnatelja agencije odnosno zamjenika ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan agencija je obvezna izvijestiti Vladu Republike Hrvatske. Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelj agencije odnosno zamjenik ravnatelja mora se omogućiti da se izjasni o razlozima razrješenja. Da li je ravnatelju i zamjeniku ravnatelja agencije, pardon zamjenici da me ne bi netko napao da ne poštujem gospođu koja je zamjenica, omogućeno da se izjasne o razlozima razrješenja? Nije. E sad gledajte kolegice i kolege, ovaj akt je usvojio ovaj visoki dom, ovaj drugi akt isto usvojio ovaj Visoki dom sa promjenama. Vrlo interesantno, u Sabor dođe prijedlog kluba SDP-a koji uopće ne spominje ove stvari i što je najtragičnije, Vlada Republike Hrvatske predlaže razrješenje ne držeć' se osnovnih akata. E pa sad mi recite kako mi kao Hrvatski sabor možemo raspravljat o aktu koji je u suprotnostima s aktima koji je usvojio ovaj dom, pa čak možemo reći da je protuzakonit. Jer ako ne poštujete statut agencije, ako u tom statutu bez obzira što je netko …, dao je netko nekom pravo da se izjasni o razlozima razrješenja, onda mu vi naprosto morate dati to pravo. Ali ne, bilo je bitno napadat ovoga, onoga, pa krivi su oni od Franje Josipa, kriv je ovaj, kriv je onaj, uglavnom nisu krivi ovi koji su pogriješili. Ja bih stvarno volio vidjeti te pravne stručnjake koji neargumentirano napadaju na osobnoj razini da nešto kažu i o Jer kolegice i kolege, mi da ako ćemo se držati svoga Poslovnika kako moraju izgledati akti koje Vlada ili bilo koji drugi predlagatelj šalje u proceduru, mi ovu točku bi u ovom trenutku trebali skinut s dnevnog reda. Morali bi je skinut s dnevnog reda jer ona nije sukladno Poslovniku o radu Hrvatskog sabora iz jednostavnog razloga što predlagatelj nije predložio temeljem kojeg temeljem kojeg članka se netko razrješuje i druga stvar, nije dao ljudima mogućnost da se izjasne o tom razrješenju. Jer možda da je dao mogućnost možda bi ispali neki drugi krediti sporni, a ne ovi o kojima se toliko priča. Kolega Mesić izvolite. Raspravu nastavlja kolega Jasen Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Dakle nastavno na ovo što je rekao uvaženi kolega Šuker, pa i nastavno na ovo što su govorile neke druge kolege iz drugih klubova. A isto tako ću podsjetiti sve nas skupa vezano i na ona izvješća Povjerenstva za sukob interes koja smo raspravljali ovdje u Hrvatskom saboru, pa i za pojedine njihove odluke kad u ime predlagatelja gospodin Grbin kaže da koja je naša odgovornost, naši poslodavci, pa onda imate situaciju da predsjednik Vlade ne reagira kad se ministri nađu pod odlukama Povjerenstva za sukob interesa gdje Povjerenstvo za sukob interesa ustanovi da je neki od važnih dužnosnika zaboravio recimo prijaviti na imovinskoj kartici kompletni hotel.

Tako da cijela ova naša rasprava vezano uz odgovornost da li je nekako izašao iz okvira zakona, nije izašao iz okvira zakona, da li postoje 4, 44 ili 444 kombinacije što je naš uvaženi ministar Bauk matematički matematički zaključio da postoje tolike kombinacije, a evo žao mi je da nije sada prisutan ovdje vezano uz ovu raspravu, jer ipak se radi i doduše objedinjenoj točci gdje je Vlada predlagač. Ista situacija se desila jučer na Odboru za medije gdje se zapravo o tome nije moglo Pa dakle, uz ovo što su i kolege prije mene rekli da nema obrazloženja vladine odluke sad još nakon što je ministar nabrojao ove četiri kombinacije koje su doduše moram reći matematički točne nakon toga se udaljio, povukao sa rasprave valjda da ne bi više morao se suočiti sa dodatnim kombinacijama koje se mogu pojaviti. Dakle, u cijeloj situaciji i zašto se neke kolegice i kolege pitaju zašto pada povjerenje građana i u političke institucije i u političke stranke i u nas kao saborske zastupnike i u naravno Vladu i sve ostalo. Pa zato što kad bilo koja od tih agencija nešto stvarno i odluči reperkusija nema i posljedica nema. I onda dođemo do situacije da je napravljena neka, da je napravljena politička šteta zato što su imovinske kartice skinute sa web portala i dolazimo u situaciju da se ide sa smjenama u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ali istovremeno se ide i sa zakonskim izmjenama. Ono što nismo jasno čuli od predlagača, mada je to uvaženi kolega Grbin pokušao reći da su predstavnici upravo Agencije čija je smjena predložena u odluci Vlade izašli iz okvira zakona ako sam dobro čuo, a da je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa napravilo grešku micanjem imovinskih kartica. Proučavajući međusobnu prepisku mišljenja, pozivanje na podatke povjerenice za informiranje itd. vidi se zapravo da se svaki od tih agencija želi i nastoji držati svog lexa speciallisa koji je ovdje bio isto tako spominjan koja od tih agencija radi direktno po kojem zakonu. Isto tako, vezano uz razrješenje bilo je spominjanje način imenovanja i kako se ljudi u pojedine agencije koje bi trebale biti neovisne imenuju. Podsjetit ću vas, rasprave ovdje u Hrvatskom saboru vezano za imenovanje vodstva i jedne i druge od ovih institucija, kad su oporbeni zastupnici izlazili iz hrvatske sabornice, iz sabornice Hrvatskog sabora jer na neki način se nije mogao postići konsenzus i zajednička odgovornost o tome tko će obnašati ove odgovorne dužnosti koje bi se trebale reflektirati jedino sve. To se desilo i s Povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa, tako je bilo i sa agencijom. Činjenica je da nakon što se desio ovaj sudar između dvije agencije gdje su l ljudi jednako bili imenovani od saborske većine da se onda pokuša sanirati kako kaže predlagač određena politička šteta i da ne smijemo dopustiti kaže se u prijedlogu da netko izlazi iz zakonskih okvira. A recimo imamo glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije koja ima pravorijek jedne od tih agencija i nikom ništa. Prema tome, nije baš jednako za sve, niti se baš trudimo obraniti interes institucija na jednaki način, niti se trudimo držati jednakih standarada na svaki način, niti je točno da se jednako držimo za sve pravnih akata kao što je to naveo uvaženi kolega Šuker u prvom dijelu naše rasprave. Dakle, što će se na kraju krajeva postići sa ovim prijedlogom zakona? Da li će se stvarno postići taj efekt da se ovakvi nesporazumi ili ovakve suprotnosti tih agencija ne dešavaju. Iskreno rečeno sumnjam, a ponajviše sumnjam da će se bilo što postići vezano uz potencijalni sukob interesa, kažem potencijalni jer to je na nekom drugome da utvrdi točno jel' bi to trebao biti nezavisni posao, sukob interesa uvaženog ministra evo Vrdoljaka kao što je to naveo dobro i gospodin Lesar koji je upravo u ovom trenutku u potencijalnom sukobu interesa vezano za imenovanje u upravne odbore i upravna vijeća i nadzorne odbore. Da li ćemo vrlo brzo imati mogućnost da o tome čujemo neki pravorijek? To je nešto što bi puno više vratilo povjerenje i u institucije i u naš politički stav i u kredibilitet ovog političkog, promjena promjena zakona koje podnosi klub SDP-a. Nadamo se kolegice i kolege, da ćemo u sljedećim segmentima imati puno više mogućnosti da se čuje i opozicijski glas u sabornici kad budemo imali situacije vezano za izbore vodećih ljudi i kada ćemo na neki način moći svi skupa zauzeti zajednički stav, ali to jednako prema svima, pa čak i prema onima koji tvrde da nisu dužnosnici pa da se na njih ne odnose i pravorijeci Povjerenstva za sukob interesa. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo ona je Ivanu Šukeru. Replicirat će mu Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker, dobro ste primijetili zapravo da se ne poštuju zakoni u ovom slučaju kod ovog prijedloga koji je došao pred nas i to zakoni koje je donio Hrvatski sabor. Ali istovremeno ja bih rekao da dolazi do pokušaja manipulacije Hrvatskog sabora. Stavljate danas Hrvatski sabor u situaciju navodnog arbitra premda je netko već arbitrirao, konkretno Vlada Republike Hrvatske i doći u Sabor i govoriti kako je Sabor zapravo vrhovni arbitar po ovom pitanju doista je pokušaj manipulacije i Hrvatskim saborom i hrvatskom javnošću. Naime, kad bi Sabor uistinu bio vrhovni arbitar u ovom slučaju, odnosno arbitar po ovom pitanju između ovih dviju agencija kojima jest on nadležan onda bi ta točka doista bila dogovorena sa svim klubovima i eventualno prijedlog zaključaka. Ovako je sasvim sigurno samo s jedne strane došao taj prijedlog, od strane SDP-a iz njima poznatih razloga i doista je pokušaj manipulacije Hrvatskog sabora. Naravno oni će većinom svojih glasova će izglasati predloženi prijedlog smjene vodećih ljudi Agencije za zaštitu osobnih podataka ali hrvatska javnost mora znati zapravo o čemu se radi, odnosno pokušat ćemo rasvijetliti mi to u našim raspravama. Ali bez obzira na sve čini mi se da je to potpuno uzaludno jer obzirom na činjenicu da ne žele poštivati zakone ni institute određenih institucija mislim da jedino možemo reći da SDP manipulira u ovom slučaju Hrvatskim saborom. Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Matušiću bilo bi logično da je Vlada u ovom svom aktu se držala akta koji je donio ovaj Visoki dom. Jer u članku 15. kaže da Hrvatski sabor može razriješiti članove agencije, ali u stavku 1. alineja 4., zapravo pardon u stavku 3. se kaže da se ravnatelju i zamjeniku ravnatelja mora omogućiti da se izjasne o razlozima razrješenja. Pa prije nego što Sabor raspravi o tome. I da je to tako napravljeno mi bi vjerojatno dobili prave razloge. Jer vrlo je interesantno da Vlada u svom obrazloženju nitijednom riječju se nije pozvala nitijedan akt zašto razrješuje. Jer ako je ono što je rekao ministar Bauk onda bi bilo logično recimo da su napisali da je povrijeđen članak 15. stavak 1. alineja 4. povrijedio odredbe zakona u obavljanju poslova i dužnosti. Onda su to mogli naznačiti kao razlog njihovog razrješenja i dati njima mogućnost da se ako ništa drugo pismeno očituju pa da mi u Hrvatskom saboru dobijemo prave razloge. A ne ova priča, umjesto da se držimo fakta i činjenica i da formalno provedemo stvar onako kako treba će otići u političke vode i nažalost hrvatska javnost će opet dobiti krivi dojam zašto se sve ovo skupa događa, a ne …/Govornik Replika, Branko Bačić. poštivanju zakona i akata koje je donio Hrvatski sabor pa tako i Zakona o Agenciji za zaštitu osobnih podataka i o Zakonu o sprečavanju sukoba interesa. Ja bih vas podsjetio da je na početku mandata ove Vlade, vi se toga dobro sjećate, Hrvatski sabor na prijedlog Vlade promijenio zakon kojim se zakonom članovi nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava u vlasništvu RH ne biraju više temeljem natječaja kako je dotada bio slučaj nego direktno odlukom odlukom ministra ili Vlade i tada je to u Saboru branjena takva izmjena navodno većom odgovornosti ministara za izbor čelnih ljudi trgovačkih društava i za njihovo poslovanje. Kao što znate u međuvremenu otada u brojnim trgovačkim društvima u vlasništvu države su se dogodile brojne nepravilnosti, malverzacije da ne kažem nezakonitosti, odnosno kaznena djela. I zbog toga u brojnim tvrtkama su i mijenjani novi članovi uprave i predsjednici uprave. Primjerice u HŽ-u tri puta, u Hrvatskim autocestama i Hrvatskim cestama, Hrvatskim poštama itd., itd., HBOR-u da ne spominjem sve te tvrtke. Međutim ja nisam, ne znam da li ste vi primijetili, da je zbog toga bilo koji ministar ili predsjednik Vlade, a sukladno onoj proklamiranoj najavi kad je zakon odnosno mijenjan zakon da se članovi uprave i predsjednici uprava i nadzornih odbora mijenjaju javnim natječajem da je bilo koji član Vlade, odnosno ministar zbog toga snosio ili pokušao se opravdati hrvatskoj javnosti i snosio odgovornost za kriva kadrovska rješenja koja su dovela do takvih nezakonitosti, odnosno malverzacija u trgovačkim društvima. Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Bačić kad je Hrvatska započela pregovore za ulazak u EU i usklađivanje svog zakonodavstva sa direktivama EU onda jedna od ključnih stvari je bilo osnivanje agencija, neovisnih institucija koje će mimo politike provoditi određene odluke i davati određena tumačenja štiteći praktički sve građane RH bez obzira tko se na kojoj strani u tom trenutku nađe. Međutim, pogledajte danas netko priča o tome da postoji višak agencija. Pa postoji upravo iz ovog razloga što se danas događa ovdje. Vi mičete čovjeka kojega ste vi postavili iz jednostavnog razloga zato što nije politički izvršio vaš nalog. A ne drži, jer da je on maknut zbog stvarnih razloga onda bi se predlagatelj njegovog razrješenja pozvao na akte i rekao mijenjamo ga zbog toga i toga, molim njegove očitovanje i to njegovo očitovanje dostavite danas u Visoki dom i mi naprosto ne bi imali o čemu raspravljati. kad se govorilo o tim članovima nadzornog odbora iskreno govoreći tko je god bio ministar i kog su po funkciji uvaljali u neki nadzorni odbor to mu je bio valjda jedan od najgorih dana u životu naprosto se nijedan pametan čovjek neće bakćati s tim. Logična je stvar da tu uđu profesionalci i da rade svoj posao iz jednostavnog razloga što imaju više vremena i mogu se posvetiti određenim situacijama. Jedna od glavnih zamjerki Europske komisije je nerestrukturirana javna poduzeća. A da su na čelu tih javnih poduzeća profesionalci gdje je isključivo mjerilo njihovog rada njihov poslovni rezultat onda vas ja uvjeravam da mišljenje Europske komisije bi imalo jednu točku manje zamjerki ovoj Vladi što treba napraviti. rekli su da se javnim natječajem imenuje po političkom kriteriju, a ovako direktno kad imenuješ … /Upadica se ne razumije./… Ne, ne imenuješ po političkom kriteriju. Ma ne budimo djeca! Da li ima odgovora na repliku? Ne, to je bilo, to je bio. Hvala lijepa. Nova replika poštovani zastupnik Damir Kajin. Gospodinu Mesiću. Vi te gospodine Mesić, di je, tamo ste, vi ste gospodine zastupniče rekli da izgleda da pravo nije jednako za sve, "Ni med cvetjem ni pravice" pjevao je veliki Krleža, ali pogledajte do 2009.godine morali su imovinske kartice podastirati članovi poglavarstva, danas pročelnici ne moraju. Zamislite pročelnici u nekim županijama kupe kuću, vilu od 800 kvadrata i ne mora podastrijeti imovinsku karticu, oni drugi 10 ili 15 hektara i ne mora podastrijeti imovinsku karticu. Pa to je najobičnija smijurija. Ovaj Sabor ne odlučuje nažalost niti o meniju, pa bi mogao čak biti formalno izuzet iz podnašanja imovinskih kartica, ali oni koji raspolažu javnim novcem, znači to je izvršna vlast, to su pročelnici gradova, županija, direktori javnih komunalnih poduzeća, šefovi policija, suci, tužitelji oni su izuzeti podastiranja imovinskih kartica, zapravo podastiru ali se ne objavljuju. Oni koji su na čelu nadzornih odbora, oni koji vode javnu nabavu pa oni bi trebali to naprosto raditi. Jasno da sam ja da se objavljuje imovinske kartice zastupnika i ne vidim gdje je tu problem ali što god mislila javnost mi doista gotovo o ničemu ne odlučujemo što ne znači da ovaj Sabor ne treba, dapače itekako treba, ali treba punu odgovorniji sa puno više sloboda. A kome odgovara takav Sabor? Izvršnoj vlasti, jer što je Sabor slabiji to je izvršna vlast naprosto moćnija.

pokušao sam shvatiti koja je bit vaše replike i činjenica je da je ono što se klub HDZ-a zalagao više puta a pogotovo kolega Šuker a to je pitanje funkcioniranja OIB-a. To bi bilo najjače oružje i najbolji alat koji bi mogao utvrditi kako je neko i koliko neko nečega ima. Na taj način ne bi bili izuzetni ni ovi pročelnici koje spominjete, niti bilo ko drugi, niti neki evo koji ovih dana možemo čuti da u stranim bankama imaju milijune koje ne može se vidjeti kako na koji način jesu došli. Kad bi profunkcionirao što je postavljeno pitanje od strane …/Govornik se ne u pravom svom opsegu to bi onda bilo puno očitije i ovim institucijama bi bilo puno lakše raditi uključujući tu i poreznu upravu i puno lakše utvrditi neke stvari čak i bez ovog što ste vi rekli eventualno što je još bilo do 2009.godine 2009.godine obveza. Što se tiče pak uvaženi kolega vezano za meni, stvarno o tome mislim da ni ne trebamo mi odlučivati, ako vi imate službeno drugo mišljenje podnesite inicijativu pa ćemo vidjeti.

odluke Sabora? Ne poštuju se odluke Sabora jasno. Evo jedan dokaz, mi, naš klub je bio, mislim da ste i vi bili za izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora, međutim većina je glasala protiv i većina je odlučila da se ne prihvaća, međutim njihov ministar iz Vlade se ponašao kao da odluke Sabora nema. Znači mi jesno za ono što je on napravio, ali on to ne smije napraviti jer je Sabor odlučio da se ne radi, isplaćuje novac. nije prihvaćen program i Vlada nije zadovoljna s time. Druga stvar koja, nije točno da smo mi tražili, prije je gospodin Grbin govorio o tome od HRT-a ovo što je gospodin Radman poslao, plaće, se ne razumije./… od najvećih nepravilnosti, da ne kažem i kriminal su aneksi ugovora. Ovo je još jedna obmana hrvatske javnosti pa sad kažu kako ima novinar mentor veću plaću od urednika? Jer ne znaju što je novinar mentor. Može imati i veću i od glavnog urednika itd. i od direktora televizije, ali oni aneksi ugovora gdje se kažu najveća lova daje, imaju po tri, četiri aneksa ugovora, e to je ostalo tajna. Obmanjuje se Hrvatski sabor i sad mi kažemo ništa, ma nema nikakve veze. Druga stvar, vi ste isto govorili pa i ministar poljoprivrede je uhvaćen u sukobu interesa, nije jednostavno firmu, riješio se firme koja je kupljena za 400 tisuća kuna i dan danas je pitanje zašto je kupljena ta firma firma za taj novac, kad ona nikad u funkciju nije stavljena? Zašto je netko dao tako veliki novac? Drugo, ravnatelj HRT-a je uhvaćen u sukobu interesa. Rekao je sam da će dati ostavku ako bude uhvaćen,

vidim da se svaki put iskreno iznenadite novom slučaju da se naša odluka ne poštuje kao da već niste naučili lekciju od prvi put i vi svaki put se ispočetka čudite kako se naše odluke Hrvatskog sabora ne poštuju, ne samo to kako se i naši prijedlozi iz opozicije ne poštuju pa čak i kad jednoglasno donesemo zaključak ni to se ne poštuje i obmanjuju nas. Tako da na neki način moram vas uputiti da pokušate učiti iz dosadašnjeg iskustva ovog saziva Sabora. Ali poštovani kolega ne samo od nas zastupnika da je tako, nego se ne poštuju niti elementarne stvari propisane našim Poslovnikom. Pa tako na početku zasjedanja svake sjednice uredno nam uvaženi predsjednik Sabora priopći koliko imamo neodgovorenih zastupničkih pitanja koji su otišli prema Vladi. Vrlo brzo će tu se ostvariti i apsolutni rekordi jer recimo jedno pitanje koje je postavljeno tako već prije više od 400 dana još uvijek nema ni u tragovima da bi bilo odgovoreno, a zamislite vezano je na vezano je na pitanje upotrebu službenih kartica u ministarstvima, upotrebu automobila i plaćanje pojedinih avionskih karata. Zamislite kakvo bi to bilo lijepo izvješće vidjeti recimo izvještaj o utrošenim sredstvima za avionske karte puta koji je obavio ministar Maras u SAD na liniji Washington-Las Vegas-San Francisco-Los Angeles u pratnji još dvoje suradnika iz ministarstva. To bi stvarno bilo stvarno bilo štivo koje bi zanimalo hrvatsku javnost, neki put možda više. Dakle više od 400 dana nema odgovora na to jedno banalno pitanje, samo da li je u skladu s uredbom koje je donijela ova Vlada ili nije u skladu s uredbom

Kolega Mesić evo podsjetili ste nas na slučaj ravnatelja HRT-a Gorana Radmana kada u svojoj kartici nije prijavio vilu odnosno hotel u Sloveniji koja je vidi slučajnosti kupljena od SDP-a, to je izgleda slučajno zaboravio prijaviti u svoju imovinsku karticu i nakon što je Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa reklo da to mora prijaviti i to što je izvan zemlje jer njemu je bila dvojba da li mora prijaviti i ono što je unutar Hrvatske ima kao imovinu ili i ono što ima izvan Hrvatske. Možete zamisliti koji koji je to paradoks. No to samo pokazuje kako SDP i vladajuća koalicija se drži one Orwellove rečenice, svi su jednaki samo su neki jednakiji i to iz dana u dan nam ovdje demonstriraju. Pa nam tako i danas demonstriraju nezakonitim postupanjem ne navodeći razlog smjene jer sa su npr. naveli da su povlašteni krediti razlog smjene, onda bi vjerojatno došao na udar i povlašteni kredit nekih članova Vlade ili predsjednika Vlade, dakle nisu to mogli navesti i nisu ga naveli. A što je onda razlog smjene? To što su oni upozorili da po zakonu kojeg se oni drže možda neki podaci ne bi trebali biti. I u komunikaciji oni čak koliko smo mogli vidjeti iz prepiske nisu ni tražili da se imovinske kartice skinu u cijelosti nego određeni podaci iz tih imovinskih kartica koji su njima činili se dvojbeni temeljem drugog zakona, nekog drugog zakona. tome,što je razlog zapravo smjene tih ljudi? Ja se pitam da li ima i danas institucija koje dijele povlaštene stambene kredite svojim djelatnicima. U pravilu to su monopolne institucije, u pravilu su to institucije koje imaju monopol na tržištu, imaju viška novca i pogoduju svojim zaposlenicima. Možemo li dobiti izvješće recimo što je sa HEP-om što je sa drugim institucijama, da li oni isto imaju taj program povlaštenih kredita. I što znači izjava ministra Lalovca od danas više nema tih povlaštenih stambenih kredita. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Jasen Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Uvaženi kolega očito se netko krije iza uvaženog kolege Grbina odnosno njegovog prijedloga vezano uz ove izmjene zakona. Očito ta je tu bilo nekakvog političkog potresa koje je na sebe navukao i određene anonimne pozive ako se sjećate koji su bili spominjani. Možda i nisu bili tako anonimni jel u konačnici je ministar Bauk i rekao da je Vlada na neki način zauzela svoj stav razrješenjem doduše bez objašnjenja doduše u suprotnosti sa Statutom kako je to rekao gospodin Šuker, ali na neki način čini mi se da je išla žrtvovati da tako kažem, određene manje figure kako bi možda veće figure u čitavoj toj priči ostale zaštićene itd. Što se tiče pak ovih fascinantnih situacija

ko u varijanti '60.-te i '70.-te godine. Naime to su očito bile uzor kada su se realizirale takve stvari, vjerojatno je ta nekretnina vrlo povoljna, možda je mislio novi vlasnik da ona nema neku vrijednost, vjerojatno više spomeničku ili na određeni način nekakvu drugu vrijednost pa ne zaslužuje da se nađe u ovoj … Međutim nije ni to problem uvaženi kolega. Znate što je problem, kada vi uporno radite greške, a istovremeno vam saborska većina stalno izglasava povjerenje. To znači da je iza toga što je otkriveno postoji još nešto veće što vas drži u političkom ili javnom životu ili na čelu neke javne institucije. Znači da igra koju imate je još aktivna i da još živi jer je to razlog zašto vam se usprkos vaših manifetluka i dalje daje povjerenje Hvala lijepa. Završili smo replike i odgovore na replike. Sada u ime predlagatelja poštovani zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem uvaženi gospodine predsjedniče. Uvaženi kolegice i kolege. Jako mi je žao što ću ovo izlaganje u ime predlagatelja ovime započeti ovime s čime ću ga započeti, a to je ustvari da poučim neke kolege da u RH postoji nešto što se zove trodioba vlasti. Za one koji ne znaju, a nažalost s ove strane ih ima jako puno, trodioba vlasti je nešto vrlo jednostavno. Trodioba vlasti znači da predstavničko tijelo donosi zakone, da ga izvršna vlast provodi, a da sudstvo to provođenje nadzire. Iznad svega toga stoji jedna institucija, a ona se zove Ustavni sud RH i kontrolira na koji način se to provođenje i donošenje i kontrola usklađuje sa Ustavom RH. To znači da kada Hrvatski sabor donose neki zakon onda ga tijela izvršne vlasti bila to predsjednica Republike, bila to Vlada, ministarstva, pogotovo agencije imaju provoditi. Ako predsjednica RH, Vlada, pojedina ministarstva, a pogotovo agencije smatraju da pojedini zakon nije u skladu sa ustavom RH tada oni nemaju pravo ne provoditi taj zakon. Oni moraju pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom i dok god Ustavni sud ne kaže da neki zakon nije u skladu sa Ustavom taj zakon imaju provoditi. Utoliko kada me pitate koji je krimen Agencije za zaštitu osobnih podataka a posebno čelnih ljudi te agencije, taj krimen nije u nekakvim povlaštenim kreditima, nije u stanovima, taj krimen je vrlo jednostavan i svakome tko želi pratiti vrlo jasan. Agencija za zaštitu osobnih podataka odbila je primijeniti zakon koji je donio Sabor Republike Hrvatske. Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je smatrala da neki podaci ne trebaju biti javni, umjesto da je postupila onako kako je dužna postupiti a to znači pred Ustavnim sudom zatražiti ocjenu ustavnosti tih odredbi donijela je svoje rješenje, pazite agencija je donijela svoje rješenje kojim ne samo da je odbila primjenu jednog zakona već je naložila drugom tijelu da ne primjenjuje zakon koji je donio Sabor Republike Hrvatske. Ne predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nego mi ovdje u Hrvatskom saboru. Ako to nije grubo kršenje zakona onda se ja pitam što je. Ako to nije razlog da se predstavnici te agencije smijene onda ja ne znam što je. Jednu stvar vam još moram reći, o ovom zakonu se raspravljalo. On je prijedlog SDP-a, je, jer jednostavno morali smo brzo intervenirati. Ali taj prijedlog je primjerice na Odboru za Ustav dobio jednoglasnu potporu svih njegovih članova osim članova iz HDZ-a. A znate zašto nije dobio potporu članova iz HDZ-a? Jer članovi iz HDZ-a ne dolaze na Odbor za Ustav i ne rade svoj posao. I zato kada vas danas slušam ovdje imam osjećaj da vi pokazujete žal što smo mi iz SDP-a predložili ovakav zakon i što smo mi iz SDP-a odlučni u tome da osiguramo da svi podaci koji trebaju biti javni takvima i ostanu a ne kao što se to dešavalo za vrijeme mandata jedne druge Vlade da se predstavnici Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa i mijenjaju ako je potrebno osigurati da podaci o imovini pojedini političara, nekakvi satovi ili tako nešto ostanu tajni. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Imamo najprije jednu povredu Poslovnika pa set replika. Povreda Poslovnika poštovani zastupnik Ivan Šuker. gospodina, kolegu Grbina u raspravi jer kolega Grbin nije predlagatelj po točki razrješenja ravnatelja i zamjenika ravnatelja. O tome je predlagatelj Vlada Republika Hrvatske i predstavnik Vlade gospodin ministar Vlade, gospodin ministar Bauk je to obrazlagao. Dakle kolega Grbin je pokušao nešto obrazložiti što nije u nadležnosti njega kao predlagatelja i zbog toga ste ga trebali upozoriti u tom trenutku da se drži one točke dnevnog reda za koju je on predlagatelj. Žao mi je da kao pravnik i da kao mlađi kolega želi braniti kršenje akata koje je

drago mi je da ste donijeli odluku da je objedinjena rasprava o ova oba prijedloga prema tome u objedinjenoj raspravi svi vezani za predlaganje imaju istu poziciju. …/Upadica Hvala lijepa. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Hvala gospodine predsjedniče. Bio je lijepi ovaj traktat o trodiobi vlasti, nismo mi to izmislili trodiobu vlasti, to su već neki drugi izmislili koji pojam demokracije malo drugačije shvaćaju nego mi. U redu je da Sabor, Parlament donese zakon, da ga netko provodi, da ga netko nadzire. Što se događa u situaciji kada taj netko tko treba provoditi zakon ne provodi ga? Ne provodi ga jednostavno. Ministar isplati novac Hrvatskom olimpijskom odboru protiv odluke Parlamenta. Ne događa se ama baš ništa. U ovakvoj situaciji u zemljama gdje se demokracija drugačije shvaća parlament bi osnovao istražno povjerenstvo, tamo bi …/Govornik se ne i pod zakletvom i prijetnjom zatvora zbog krivokletstva ga pitao jeste sasvim sigurni da su ti pozivi radi kojih ste vi donijeli tu odluku bili anonimni ili je, možda neki od njih nije bio anoniman. To je suština stvari, to je on zbog čega mi danas raspravljamo. Jer na to sumnjamo da je netko iz vlasti potegao takav potez, trenutak je da se nešto sakrije. Shvaćanje demokracije i trodiobe vlasti treba biti višesmjerno, ne samo odozgora prema dolje, nego i odozdola prema gore. Prema tome, svatko treba odgovarati za svoj dio obavljenog i neobavljenog posla. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Peđa Grbin.

to bi bilo zanimljivo ali ukoliko su doista postojali takvi pritisci na Agenciju za zaštitu osobnih podataka da krši zakon onda takva istraga nije u domeni Hrvatskoga sabora niti istražnog povjerenstva već Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. I ja ću vas zamoliti da ako smatrate da je do toga došlo da podignete kaznenu prijavu i potaknete nadležna tijela da to istraže. ponoviti ću još jednom i to je, to je doista u domeni onog prijedloga kojeg smo mi iz Kluba zastupnika SDP-a uputili, to je osnovni razlog zašto smo taj prijedlog uputili. Da toga nije bilo, ovog prijedloga pred nama također ne bi bilo, a to je Agencija za zaštitu osobnih podataka je donijevši sporno rješenje povrijedila zakon. Povrijedila je Zakon o sprečavanju sukoba interesa koji je lex specialis u odnosu na Zakon o zaštiti osobnih podataka, kada govori o objavi podataka o imovnom stanju državnih dužnosnika iz članka 8. stavka 1. do 4. toga članka. crimen, još jednom, o kojem mi danas ovdje govorimo, bez kojeg ovog prijedloga zakona ne bi bilo je vrlo jednostavan. Netko se stavio izvan Hrvatskog sabora i pokušao je derogirati odredbe zakona koje je Hrvatski sabor donio. Za mene je to više nego dovoljno. Hvala. Hvala lijepo. Kolega Grbin, vi više-manje svaki puta kad izađete za ovu govornicu ovdje manipulirate svjesno javnošću i nije ovo jedini slučaj na koji ste to činili u ovih proteklih nekoliko godina. Bili smo svjedoci danas da je ministar ovdje se dignuo i rekao ja ne želim govoriti o zakonu kome je predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, ja mogu samo o odluci. Vi ste došli ovdje i obrazlagali ste odluku zbog čega su smijenjeni vodeći ljudi Agencije za zaštitu osobnih podataka. To su vaši kadrovi, jedne ste imenovali 2012. godine. Čak je i kolega naš saborski zastupnik bio ravnatelj te agencije pa je očito zbog nekih drugih dužnosti otišao iz te agencije. Imenovali ste i ove koje ste ponovno smijenili, a imenovali ste i povjerenstvo. Jel smo zaboravili kakvo smo imali povjerenstvo? Oporba nije glasala za Povjerenstvo o sukobu interesa. 84 glasa su bili glasovi Kukuriku koalicije. Vi sada ovdje napadate na agenciju i odmičete odgovornost povjerenstva iako je iz svih javnih i dostupnih informacija jasno što se dešavalo ovih 15-ak dana. Agencija je naložila skidanje jednog dijela, po njima nezakonito objavljenih podataka. Predsjednica povjerenstva utvrđuje, ja tehnički u 8 dana nisam spremna skinuti te podatke i zbog toga skidam sve imovinske kartice. I ona skida sve imovinske kartice. Afera dolazi kao u javnost, političari su glavni krivci za to, ispaštaju, jer oni nešto kao taje, a predsjednicu povjerenstva nitko ništa ne pita. I onda postupa po nalogu agencije i sada objavljuje imovinske kartice bez onog dijela podataka koje je naložila ta agencija nakon što su smijenjeni i ravnatelj i zamjenica. Pa jasna istina, ili odgovaraju svi ili ne odgovara nitko i tu je pitanje treba li snositi odgovornost i predsjednica Povjerenstva za sukob interesa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Borić, drago mi je da ste vrlo pažljivo pročitali i prijedlog zakona koji smo uputili u proceduru, drago mi je da ste pažljivo pročitali odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo onog o Zakonu o sprečavanju sukoba interesa pa onda znate da smo već u ocjeni stanja i osnovnim pitanjima koji se trebaju urediti ovim zakonom jasno govorili o ovom rješenju Agencije za zaštitu osobnih podataka i zato ja o tome govorim i sada, a to rješenje predstavlja grubo kršenje zakona. Neću se ponavljati. Što se tiče postupka smjene, smjenu ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka sukladno zakonu kojeg ste pažljivo proučili, pokreće Vlada. sada Vlada je to i učinila, a vi govorite i o odgovornosti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Ja ću se s vama složit, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je pogriješilo. Po mojem mišljenju njihova greška nije ravna onoj greški Agencije za zaštitu osobnih podataka. … /Upadica se ne razumije./ … Međutim uvaženi kolega, pošto ste vrlo pažljivo proučili Zakon o sprečavanju sukoba interesa tada znate da inicijativa za smjenu bilo kojeg člana tog povjerenstva potjče odavde, a tada pošto ste pažljivo proučili i Ustav i Poslovnik znate također da bilo koji zastupnik u Hrvatskom saboru može smatrati da članovi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa ne obnašaju svoju dužnost u skladu sa zakonom, da krše svoj zakon pa onda također znate da ukoliko mislite da trebaju snositi odgovornost vi možete i morate pokrenuti postupak za njihovu smjenu. A s obzirom da sve to znate i ne činite ništa to ide na vašu dušu. Uvaženi kolega Grbin, evo samo malo da se nastavim na ovo što ste sada govorili, ja mislim da bi predsjednica Povjerenstva za sukob interesa ne trebala dobiti otkaz nego medalju, jer da ona nije gurnula ovaj problem na ulicu ne bismo danas o tome raspravljali. To bi sve ostalo tajna i ne bismo mogli čak ni nagađati o tome zbog čega se sve to dogodilo. Sasvim sigurno da znate da kongresna izvršna povjerenstva u Americi oni su strah i trepet zbog toga, ne zbog toga što tamo sjede neki ljudi koji bi prijetili nego zato što imaju svoj moć. Naša povjerenstva nemaju nikakve moći. Govorili ste na početku, neću reći da ste nam očitali bukvicu o trodiobi vlasti, mislim da nema nijednog zastupnika pa ni građana Republike Hrvatske da ne zna trodiobu vlasti, ali nema nijednog građana Republike Hrvatske koji ne zna da ta trodioba vlasti ne funkcionira. I šta sad vi, vi čitate ono što piše, a građani Republike Hrvatske žive. Oni nisu strojevi koji se ponašaju onako kako piše na papiru. Kod nas ne funkcionira. Pa sjetite se da su mnogi državni dužnosnici i političari se hvalili koliko utječu na sudove. Sudovi ne rade ono što bi trebali raditi, DORH ne radi ono što bi trebao raditi jer kaže predsjednik Republike bivši da je prerano zakukurikao. zakukurikao. HNB ne radi ono što joj je dužnost, nitko ne radi … a vi nam citirate iz Ustava što je Republika Hrvatska. Pa hvala vam lijepa na tome. Dobro da ste nas podučili tako da znamo, sad više nećemo, sad ćemo se držati Ustava, trodiobe vlasti. Znate dobro da je mnogi ustavni stručnjaci kažu da je Ustavni sud političko tijelo, izabrao ga je Sabor po ključu malo mi, malo vi itd. Što se poštuje, a ono što je najžalosnije što je Sabor na repu svega toga i što se naše odluke ne poštuju. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. da predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa ne bi trebala dobiti otkaz. Ali naravno, nastavit ću sa onime s čime se s vama ne slažem, a ne slažem se da bi trebala dobiti medalju, a objasnit ću vam i zašto. Jer kao što su podaci mogli biti na webu bez onih koje je agencija tražila da se maknu u četvrtak mogli su biti i u ponedjeljak, da je netko u razdoblju od kad je primio rješenje do dana kada je sazvao tiskovnu konferenciju radio svoj posao. I upravo zato nikakva medalja im ne pripada, a bit ću neskroman pa reći da je pitanje da li bi ti podaci, te imovinske kartice na webu bile i u četvrtak da u međuvremenu u utorak nije u proceduru krenuo ovaj zakon o kojem sada raspravljamo. Hvala. Hvala lijepa. Ispričavam se. Poštovani zastupnik Frano Matušić, replika. **Matušić, Frano (HDZ)** Kolega Grbin, pa vrlo je bilo zanimljivo čuti vaše podsjećanje na trodiobu vlasti pogotovo nas zastupnika iz oporbe, ali mislim da ste pogriješili stranu Markovog trga. To ste trebali podsjetiti one na drugoj strani Markovog trga, jer ovdje je riječ o njihovom nepoštivanju zakonitosti. Kad ste već spomenuli trodiobu vlasti, nije li trebala Vlada prije nego što je poslala svoj prijedlog prema Saboru poštivati Statut agencije u kojem jasno piše u članku 15. da ukoliko dođe do zahtjeva za razrješenje ravnatelja po pitanju određenih prekršaja da se taj isti ravnatelj temeljem tog članka treba očitovati na to što mu se stavlja u krimen. Vi ste nama ovdje rekli sad koji je krimen premda to nismo mogli jasno čuti od predstavnika predlagatelja, dakle od predstavnika Vlade. I konačno ako je riječ o trodiobi vlasti ne bi li kršenje zakonitosti ne bi trebalo utvrditi neko drugo tijelo, na primjer ono treće, pravosudno tijelo. Ili ste vi arbitar, dakle ili ste vi preuzeli ulogu pravosudnog tijela ili je Vlada preuzela ulogu pravosudnog tijela, izgleda prijekog suda je preuzela ulogu, ne samo pravosudnog tijela, nego prijekog suda jer nije dala čovjeku mogućnost da se prema Statutu očituje na ono što mu se stavlja na teret. Prema tome, kad već govorite o trodiobi vlasti pođite na drugu stranu Markovog trga. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. Poštovani kolega Matušić, ja cijenim i vaše replike i vaše veliko pravno znanje, ali moram vam reći par sitnica koje ste smetnuli s uma, a one su vrlo, vrlo jasne. Nije Vlada prijeki sud. Ako je već netko prijeki sud i odlučuje o tome da li će se ravnatelja i zamjenicu smijeniti, onda smo mi saborski zastupnici taj sud. Jer mi saborski zastupnici odlučujemo hoćemo li prijedlog Vlade prihvatiti ili ne. Vlada je odlučila pokrenuti postupak, Vlada je postupak pokrenula. Grubo kršenje zakona mislim da smo vrlo jasno a što se tiče očitovanja, o očitovanju i ravnatelja i zamjenice ravnatelja je govorio i uvaženi kolega Lesar jer smo svi mi saborski zastupnici njihovo očitovanje dobili. Da li ste ga pročitali ili niste u to ne mogu ulaziti, da li se s njim slažete ili ne slažete niti u to ne mogu ulaziti. Ali konačnu odluku o tome hoćemo li smijeniti ne donosi Vlada već donosimo mi ovdje. Da li ćemo mi vladin prijedlog prihvatiti ili nećemo, e to je vaša i moja stvar, a ja vama ne dopuštam da u moje ime odlučujete kako ću ja pritisnuti ovaj gumbić sutra kada budem glasovao. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Grbin, sviđa mi se vaša odlučnost u sankcioniranju tijela koja ne provode zakone koji su u ovoj sabornici donijeti pogotovo kad se odnose na one koje je ova sabornica izabrala, imenovala. Pa vezano malo na tu temu i na tu vašu principijelnost i odlučnost ja očekujem da vi u nekoliko dana date prijedlog saborskim zastupnicima za smjenu Vlade iz istih ovih razloga zbog evidentnog kršenja zakona koji su donijeti u ovoj sabornici. Evo na banalnom, konkretnom primjeru jučer je raspravljano o ovom Zakonu o financiranju političkih aktivnosti. Dakle, 2014. godine Vlada je svjesno kršila Zakon o financiranju političke aktivnosti kod izbora EU zastupnika. Ako smo principijelni ovdje, a ja mislim da trebamo biti principijelni napravite takav prijedlog i predložite smjenu Vlade zbog kršenja zakona koji je donio ovaj Sabor. Ne možemo malo ovako, malo onako. Birala se Vlada ovdje, zakon je donijet ovdje, isti princip, ista metoda. Očekujem dakle prijedlog od vas kao odlučnog i principijelnog da to predložite. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega, drži kesu u demokraciji, tko usvaja proračun i tko odlučuje odakle će se isplaćivati sredstva za rad političkih stranaka? Hrvatski sabor, Hrvatski sabor to odlučuje, a Vlada to onda poslije provodi. A što se tiče inicijative za smjenu Vlade. Ukoliko niste zadovoljni, ukoliko mislite da je Vlada pogriješila kada je odredila ili nije odredila da se političkim strankama isplati određeni novac skupite potreban broj potpisa, podnesite inicijativu uvaženom gospodinu predsjedniku i mi ćemo o njoj raspraviti. Nemojte prozivati druge za nešto što je vaša zadaća, pogotovo vaša kao zastupnika opozicije kolega. Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Ivan Drmić. i ovo što ste nam pričali o trodiobi vlasti, to sve stoji. Međutim, ne mogu se složiti da to ima ikakve veze sa ovim današnjim slučajem. Činjenica je da ovaj Dom, Hrvatski sabor bira i razrješuje ravnatelja i zamjenicu Agencije za zaštitu podataka međutim ne bih se složio s tim da Hrvatski sabor ima pravo nadzora, a još manje bilo kakvog utjecaja na njihov profesionalni rad. Tako da mogu se složiti s vama da kod izbora ovih ljudi koje danas pokušavate razriješiti je bila bitna jedna politička nota, da su po političkoj liniji došli. Slažem se i s tim da po političkoj liniji mogu i otići. To je posao ovog Doma. Ali bih vas molio da jasno kažete u svoje ime, u ime svog kluba i Vlade da je prijedlog za razrješenje politička linija, odnosno nezadovoljstvo vaše stranke odlukama koje je ovaj dvojac donosio u svom profesionalnom radu. ako to nije tako onda morate obrazložiti zašto mijenjate Zakon o sukobu interesa? Jer ili su oni prekršili zakon i moraju biti smijenjeni, znači iz toga proizlazi da taj zakon je dobar, da su reagirali protuzakonito i da ga ne treba mijenjati, ili su radili po zakonu, ogriješili se o stranačku politiku vašeg kluba, vaše stranke i Vlade i treba ih smijeniti po političkoj noti, a pored toga promijeniti i dotjerati taj zakon da se ispravi greška ovog Doma i one stranke koja je vodila Vladu kad se taj zakon predlagao. Ja mislim da je riječ o ovom drugom i to nije nikakav problem samo vas molim da jasno kažete da hrvatska javnost zna razloge smjene ove dvije osobe iz Agencije za zaštitu osobnih podataka koji su radili po zakonu koji je donio Hrvatski sabor i time se zamjerili vladajućoj koaliciji i Hrvatskoj vladi. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Pa ja bih rekao da su se zamjerili i hrvatskoj javnosti jer zbog njihovog rada određeni podaci više nisu dostupni. Primjerice podaci o tome da li sam ja od nekoga dobio kredit prije nego što sam postao saborski zastupnik. Da li me netko tko mi je dodijelio taj kredit drži u šaci? Kolika sam ja imao primanja prije nego što sam postao saborski zastupnik, itd. Svaka odluka koju Hrvatski sabor donosi je politička, svaka odluka. Zato što je Hrvatski sabor političko tijelo. Jel' to dobro ili loše o tome neću, ali moramo prestati bježati od činjenice da mi kao političko tijelo donosimo političke odluke. U okviru tih političkih odluka je i ona iz članka 29. stavka 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka, a ta je da zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Hrvatski sabor, dakle mi, na prijedlog Vlade RH. Ta je odredba potom razrađena u statutu iste Agencije za zaštitu osobnih podataka gdje je propisano pod kojim uvjetima i iz kojih razloga mi ravnatelja i zamjenicu ravnatelja možemo razriješiti dužnosti. Vlada je pokrenula postupak, mi danas o tome raspravljamo. Ja držim da je činjenica da su oni iz agencije stavili van snage ne ovu samo odredbu članka 8. stavka 10. nego i članka 8. stavka 1., 2. i 3. van snage je dovoljna da ih se razriješi. E sad pitate me zašto mijenjamo odredbu članka 8. stavka 10.? Pa upravo zato da nikome više ne bi palo na pamet donijeti ovakvu odluku kakvu je donijelo sadašnje vodstvo Agencije za zaštitu osobnih podataka. Kratko i jasno, kao što sam rekao. Javnost ima pravo znati sve o nama što ih zanima. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. U ime predlagateljice poštovani ministar Arsen Bauk. Zahvaljujem. Na početku sjednice prošli tjedan, mislim da je bila srijeda, nekoliko klubova zastupnika uzelo je, tražilo je stanku i raspravljalo o potezu agencije. I moram priznati da su skoro svi klubovi, ustvari svi klubovi zastupnika koji su se javili puno kritičnije govorili o radu agencije nego što je bilo koji dužnosnik Vlade ili vladajuće, odnosno najveće stranke vladajuće koalicije spominjao rad agencije u posljednjih nekoliko mjeseci ili godina. Ne mogu biti u pravu i jedno i drugo tijelo. Dakle, ne može biti u pravu AZOP i ne može biti u pravu Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Oba tijela odgovaraju Saboru, o izvješćima oba tijela tijela odlučuje Sabor i Sabor je prihvatio izvješće oba tijela. Da li je rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka zakonito ili nije o tome u konačnici odlučuje sud. I ni Sabor ni Vlada ne mogu tražiti od agencije da promijeni mišljenje i da promijeni rješenje koje je donijelo. Može ih samo smijeniti. Ja nisam, i to sam jučer rekao, sklon tome da zakone koje donosi Sabor da onda nakon toga pitamo druge što smo mislili, govorim o Saboru. Dakle, meni je čitajući zakone i odluku Ustavnog suda jasno da su pogriješili ali nisam taj koji donosi odluku, mogu imati svoje mišljenje. Sabor može smjenom pokazati svoj stav, a sud ponovno može dati za pravo čelnicima To se teoretski može dogoditi u jednome razdoblju ili ukoliko se odluči na retroaktivnu primjenu zakona u skladu sa ustavnim odredbama onda će to rješenje postati, bit će ukinuto recimo to tako, neću upotrijebiti točan pravni izraz ex lege. Moguće da sam malo preslobodno tumačio. Prema tome, Vlada je svojim prijedlogom omogućila Hrvatskom saboru da iskaže svoj stav o radu čelnika agencije, a da li će Sabor autonomno pokrenuti zahtjev za utvrđivanje odgovornosti Povjerenstva za sukob interesa to je stvar Sabora. dakle neovisna tijela nisu tijela koja donose zakon, nego koja provode zakone i koja kontroliraju određena, koja kontroliraju vlast između ostalog i vlast u osiguravanju određenih prava građana. Po mom mišljenju ovdje su kolege iz AZOP-a možda u najboljoj namjeri, ja uopće neću raspravljati o motivima jer se kako samo imali prilike vidjeti o ovome govorilo dosta dugo, i sastajali su se AZOP i povjerenstvo, uključila se i povjerenica za informiranje, prema tome nije to palo s nema pa u rebra. Očito je da se nisu sjetili, nisu smatrali potrebnim da se obrate i tijelu koje ih je oba imenovalo i kome svake godine podnose izvješće, a očito su podcijenili i reakciju javnosti na to kada se nešto radi što ima veze sa transparentnošću podataka o političarima. U ostalom govoreći u ime HDZ-a odmah kad je to doneseno gospodin Reiner je izrijekom optužio vladajuću većinu da je to naložila Agenciji za zaštitu osobnih podataka pa im je to onda veći krimen nego bilo šta drugo ako postupaju po našem nalogu, prema tome onda bi ih tek trebalo, onda bi tek trebali militantno zagovarati njihovu smjenu i u nekoliko javnih nastupa ja sam otprilike rekao slijedeću rečenicu "Što duže kartice budu skrivene, to će mandat čelnika AZOP-a biti kraći." I to u smislu toga da će javni pritisak i na one koji predlažu razrješenje i na one koji odlučuju o razrješenju biti toliko da se neće moći nitko oduprijeti tome za jedno nelogično i nepotrebno rješenje zbog toga što su ti podaci 3,5 godine bili javni, svima su bili dostupni i nije bilo nikakvog smisla, nelogično i nepotrebno da se bilo šta ide petljati u tom. Dakle, štiti prava građana da ali Ustavni sud je rekao da oni koji su se kandidirali za dužnosti ipak moraju biti malo manje štićeni od ovih drugih. Zahvaljujem. Hvala lijepa i vama poštovani ministre. Sad imamo pet replika. Prva replika poštovani zastupnik Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala predsjedniče. Uvaženi ministre vi često imate razumne političke odluke ili prijedloge zakona i tu sam vas podržavao, a danas ne mogu. Mislim da vas je zapala jedna nečasna dužnost danas. Sami ste sad rekli da bi sud trebao dati epilog ovome svemu, Upravni sud u upravno sudskom postupku je li agencija pogriješila ili krivo primijenila zakon. A sad kažete da je to sad manje važno, odluka Vlade će biti takva da te ljude treba smijeniti. A ponekad u politici treba imati i razuma. Znači mi smo ili vi ste kao ministar, i Vlada i Sabor pa mi smo ti koji donosimo zakone, pa mi bi prije trebali biti primjer u postupanju prema van i prema hrvatskoj javnosti. Ovdje se radilo ne o zabrani prikupljanja podataka ministre, nego o zabrani objave određenih dijelova imovinske kartice i da budemo sasvim jasni prema javnosti mi ćemo podržati i glasati za prijedlog koji dolazi iz vašeg kluba ali bit ćemo protiv smijene ovih ljudi ne zato što mi politički stajemo na stranu čelnih ljudi agencije, osobno a i članovi mog kluba ne poznamo te ljude niti smo ikad bili u doticaju sa tim ljudima. Iz principa nećemo glasati za njihovu smjenu jer smatramo da ovo nije korektno ljudski niti politički. I nije pošteno ako su obje strane prekršile zakon da se sad tu neko usuđuje vagati tko je to učinio manje ili više. Ili lete svi ili ne leti nitko. To bi trebalo biti puno poštenije nego ovo što ste sad rekli. Da treba reći sud, svejedno šta kaže sud to uopće nije važno mi ćemo postupiti ovako. I kakva je to poruka javnosti? Javnost treba znati sve podatke, ali isto tako Povjerenstvo koje ima velike ovlasti i ne mala primanja za sukob interesa treba imati mehanizme kontrole, prikupljanja. I sad jedno pitanje, ako ukucate Angelu Merkel može li se u Njemačkoj saznati koja je imovina kancelarke ili ne može? Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani ministar Arsen Bauk. kvalifikacije o nečasnoj dužnosti ja se na sreću ne mogu složiti sa takvom kvalifikacijom zbog toga šta je Vlada postupila po meni jedino kako je mogla postupiti, a to je da otkloni bilo kakvu sumnju i najmanji trag sumnje da ona ima nešto sa skrivanjem određenog seta podataka ili cijelih podataka Povjerenstva za sukob interesa od čega inače najveći broj lokalnih dužnosnika koji su iz različitih stranačkih preferencija, pa je onda bila i nelogična ta optužba da Vlada iza toga stoji. Vlada je napravila jedino što je mogla da se obrani od te recimo to tako kritike ili da ne upotrijebim neku težu riječ, a to je da Saboru predloži razrješenje onih koji su svojim prerevnim ili bilo kako drugo rečeno postupanjem doprinijeli dojmu o tome da se želi nešto skrivati, a Povjerenstvo za sukob interesa je često i zbog dojma kažnjavalo i najviše dužnosnike, između ostalog i jednog ministra. Prema tome, u tom smislu je i dojam bitan, a naravno i imao sam potrebu reći da se ovo ne smije shvatiti kao bilo kakav pritisak na sud koji će neovisno ocijeniti ukoliko se Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa uopće žali na rješenje AZOP-a zbog toga što su po njemu postupili i izmjenama ovog zakona će moći objaviti sve podatke ponovno tako da nama ni potreba za podnošenjem žalbe po mom mišljenju, što naravno opet može biti odluka povjerenstva. A ja se slažem principijelno i načelno sa vama da ako je netko kriv da treba i odgovarati, ali se ne slažem da vi niste arbitar. Dakle Sabor je arbitar u ovome slučaju, baš je Sabor arbitar. I to što ćete glasati protiv odluke o razrješenje je vaše pravo, možda bi i ja na vašem mjestu glasovao. Sabor u okviru svojeg djelokruga donosi zakone u skladu sa svojim političkim stavovima. Arbitri su izvan sabornice i svako u okviru svojeg djelokruga o demokraciji odgovara. Zato i nema nadređenih i podređenih pa je Sabor nadređen svima kada je u pitanju donošenje zakona, a onda o tim zakonima svako u svojem djelokrugu odlučuje. Suci o pojedinačnim slučajevima, sud o ustavnosti i zakonitosti tih akata, izvršna vlast o provođenju zakona. tako da nemojte mi zvati Hrvatski sabor da je arbitražno tijelo. Oprostite, to ne možete raditi. Replika poštovani zastupnik Ivan Drmić. državnim strukturama kako treba raditi i provoditi zakone. Vjerojatno je vama i poznato tko je to izrekao, a vjerujem proizlazeći iz vaše diskusije da je to i moto i današnje Vlade. To je izreka, drugovi nemojte se držati zakona kao pijani plota. Jer vi ovdje govorite da niste sigurni da je zakon prekršen, govorite da je vrlo vjerojatno i moguće je da će upravni sud donijeti odluku da su ovi dvoje ljudi koje danas pokušavate smijeniti bili u pravu i da su postupali po zakonu. Čak vi i to tvrdite da je ovo politička odluka o njihovoj smjeni jer su bili prerevni u provođenju zakona. to prvi puta čujem da netko može u provođenju zakona biti prerevan što bi opet došlo do toga da su se držali zakona kao pijani plota. Iz vaše diskusije sam isto tako shvatio, demantirajte me ako nisam upravu, da je broj jedan razlog smjene ovih ljudi koji su postupali po zakonu napadi, lupetanja ili ne znam kako bi rekao iz HDZ-a gdje su vas optužili da politički stojite iza skidanja tih podataka. A da bi se vi oprali od toga uzeli ste ovih svoje ljudi da vise kao Pedro, razrješujete ih dužnosti iako ni u jednoj sitnici nisu prekršili hrvatske zakone i radili su vrlo stručno i vrlo profesionalno. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani ministar Arsen Bauk. Ja se slažem da bi se u jednoj dosta širokoj interpretaciji mojih riječi u nekom smislu moglo citirati tu izreku koju ste spomenuli, a znam tko ju je i izrekao, ali postoji još jedna izreka koju je ta osoba izrekla, a glasi "Tuđe nećemo, svoje ne damo", tako i ovo. Dakle mi ne želimo da u bilo kojem kombinaciji ostane bilo kakva sumnja da je Vlada ili vladajuća većina stajala iza odluke da se ograniči pristup podacima koji se nalaze u imovinskim karticama. Prema tome, mi ne želimo ničije tuđe zasluge pripisivati sebi, ali ne damo ni da se nas kritizira zbog nečega s čim nemamo veze. Drugo, što se tiče ja jesam nekoliko puta također prošli tjedan rekao da su se možda prerevno držali nekih odredbi, međutim to se može shvatiti kao određena vrsta stilske figure kao što je i u ovome Domu bilo izrečeno dosta stilskih figura na račun, ali najčešće protiv kolega iz AZOP-a. A što se tiče pitanja oko toga tko je arbitar dakle ja se tu vjerojatno neću složiti s predsjednikom Sabora, možda u izboru riječi mogu upotrijebiti neku drugu riječ, ali Sabor će odlučiti u konačnici hoćemo mi ove ljude, hoćete vi ove Ako vi smatrate da su oni postupili potpuno ispravno glasat ćete protiv i time ste iskazali svoj stav. Ako većina članova Parlamenta glasa za, onda su iskazali svoj stav da nisu dobro primijenili Zakon o sprečavanju sukoba interesa i to je to. Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine ministre, vi ste i sada u ovoj replici, a i u svom obraćanju rekli da je Vlada svojom odlukom omogućila Saboru da odluči. Vladina odluka nije u skladu sa aktima koje je donio ovaj Visoki dom, dakle nije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, navodite članak 29. stavak 1.i 3.gdje se samo govori tko predlaže i tko imenuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja. članak 28.stavak 3.koji kaže da "ustrojstvo i način agencije određuje se statutom agencije koji potvrđuje Hrvatski sabor" i takav akt je Hrvatski sabor potvrdio 4.lipnja 2004. I to je ono ključno što vi sada želite reći da je Sabor arbitar ili ne ili da bi donio ovakvu ili onakvu odluku. Da bi donio netko ovakvu ili onakvu odluku onda ta odluka mora biti obrazložena. A vi sukladno članku 15.stavku 3.niste se pozvali na taj članak i stavak gdje kaže "prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelj agencije odnosno zamjenik ravnatelja mora se omogućiti da se izjasni o razlozima razrješenja". ako već pozivate ovaj Visoki dom da je arbitar za nešto pa dajte nam onda bar i materijale da možemo pošteno arbitrirati i odlučivati. To je razlog zašto sam vas pitao odmah na početku temeljem čega se vrši razrješenje to dvoje ljudi. Dakle ne ulazeći uopće o tome hoćemo li glasati ili ne, nego naprosto želimo da akti o kojima odlučujemo u ovom Visokom domu budu onako kako to propisuje naš Poslovnik i kako to propisuju i akti koje je ovaj Sabor donio u prošlosti temeljem kojih se mora postupati. Ako vam se ne sviđa promijenite ih. Ali vi ste naprosto donijeli odluku koja je u suprotnosti sa aktima koje je donio ovaj Visoki dom. I prema tome, ova odluka je protuzakonita. **Leko, Josip (SDP)**

Ukoliko smatrate da čelništvo AZOP-a ne treba razriješiti glasajte protiv našeg prijedloga a Vlada nije donijela odluku, Vlada je nešto predložila. Ako smatrate da se ljudi trebaju izjasniti, što se mene tiče, neka predsjednik Sabora ih pozove da budu na sjednici Sabora. Dakle Sabor je taj koji donosi razrješenja a kako će raditi Sabor i na koji način će to biti regulirano unutar Sabora to se definira s Poslovnikom. Što se tiče statuta, ni tu Vlada nije sudjelovala. Prema tome, Vlada u ovom slučaju evo ni luk jela ni luk mirisala ali dobro tu sada, ponavljam dakle Sabor će donijeti odluku kakvu smatra da treba donijeti.

da oni kada predlažu, koji regulira način na koji se može netko razriješiti i koji su razlog za njegov razrješenje. On tvrdi da je to bezvezan dokumenat i da Vlada po njemu ne treba postupiti. Ali gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Dakle ovaj Sabor je dao odluku o utvrđivanju statuta. Zakon je rekao da se taj statut mora donijeti da bi agencija mogla funkcionirati.

da je u tome pogriješio. Pa o tome ćete se izjašnjavati. O tome ćete se izjašnjavati. I vi glasovanjem a i drugi ako netko podnese zahtjev nadležnom tijelu. Imamo novu repliku poštovana zastupnica Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodIne predsjedniče, poštovani gospodine ministre. Mislim da je Vlada pogriješila u jednome. Zaista kod prijedloga Hrvatskome saboru za razrješenje mislim da je bilo nužno navesti razloge zbog kojih Vlada Republike Hrvatske misli da ovo dvoje ljudi treba razriješiti. ima niz razloga koje bih osobno navela da sam evo u vašoj poziciji u tom prijedlogu za razrješenje. Činjenica također kada se čita statut, tu se kaže da se osobe za koje se predlaže razrješenje prije razrješenja mogu pozvati i izjasniti i ja to tumačim tako, upravo tako da to mogu jer ćemo ih razriješiti ili ne razriješiti u Hrvatskome saboru pa se onda oni mogu ovdje pozvati pa se onda mogu o tome očitovati. Jer ne kaže se da se moraju očitovati Vladi na Vladin prijedlog. Međutim da razloga za ozbiljno propitivanje čelnih ljudi agencije ima to bez sumnje stoji. Naime, Agencija je u svome mišljenju prije svega apsolutno i potpuno ignorirala odluku Ustavnoga suda iz 2012. na temelju zapravo istoga zahtjeva. Dakle oni su potpuno i tu kada ove odredbe statuta o tome drže li se oni zakona, poštuju li zakon ili ne. Pa naravno zakoni su i Ustav a tumačenje Ustavnoga suda u odredbama nekih zakona naravno da svaka agencija i svako državno tijelo mora uzeti u obzir. I činjenica da su oni u tumačenju zakona i svojih ovlasti donijeli potpuno pogrešne procjene navodeći u javnosti da su tu odluku donijeli na temelju anonimnih prijava, na temelju anonimnih poziva govori da ti ljudi uopće ne razumiju duh Zakona o zaštiti osobnih podataka. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Da li ministar? Odgovor na repliku poštovani ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Ja se slažem sa skoro svime što ste rekli a tiče se rada AZOP-a. Međutim, moram također reći da je čelništvo AZOP-a prošli tjedan bilo izloženo tolikim medijskim udarima i napadima da doista nema nikakve potrebe da ja dodatno udaram po njima pa sam zato i u svom obrazloženju bio vrlo onako blag i umjeren. Dakle ja se mogu složiti da ova izjava nakon svega o tome da su se, da su bili anonimni zahtjevi javnih dužnosnika je sama po sebi kontradiktorna i blago, blago ovako i smiješna. Tako da je ponekad bolje se ne braniti na taj način. Međutim i dalje ocjenjujem da ono čemu su bili izloženi prošli tjedan je ipak bilo malo previše u odnosu na veličinu pogreške koju su napravili a tome je značajno kumovao i postupak Povjerenstva za sukob interesa koje nije postupilo po rješenju nego je maklo sve i time je dodatno dakle navuklo bijes na AZOP. I oni su se malo u ovome dijelu čak i izvukli, ali dobro, to je, možda je to dobro da se raspravi. Inače Sabor daje suglasnost na Poslovnik rada rada Povjerenstva za sukob interesa. I mislim da bi u jednome dijelu dakle bilo vrlo dobro preciznije propisati mnoge stvari u radu povjerenstva. Između ostalog recimo o tome da odluku o nepokretanju postupka ne objavljuju javno jer onda javno objave da se neće protiv nekog pokrenut postupak i onda navedu sve što je netko anonimno ili neanonimno protiv te osobe rekao što nema nekog smisla. Jer onda to kao da državno odvjetništvo kada odbaci kaznenu prijavu javno objavi sve što je taj netko protiv nekoga rekao i sad nek se on brani od dojma da je to istina ili nije istina. kada bude rad Povjerenstva za sukob interesa na dnevnom redu također ima dosta prostora da se popravi taj dio. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, iz ovog vaše zadnjeg istupa za govornicom, a i u odgovorima na repliku nama zastupnicima stiče se dojam u ovom Saboru, ne samo kod mene a vjerujem niti samo kod oporbenih zastupnika nego vjerujem i kod većine vladajućih da ste vi ovom izjavom na određen način pilatovski oprali ruke od ove odluke o smjeni ravnatelja i zamjenice ravnatelja agencije i to iz razloga što ste svjesni da odluka koju ste uputili u Hrvatski sabor nije zakonita do kraja i da ne poštuje akte temeljem kojih se mogu prijevremeno razriješiti ova dva člana agencije. Prema tome, Vlada ima pravo politički donositi odluke u Hrvatskom saboru odnosno predlagati Hrvatskom saboru za donošenje takvih odluka, ali minimum onoga što bi trebali vrednovati zastupnici u Hrvatskom saboru, vidjeti je li ta politička odluka utemeljena na zakonu i na aktima koje je donio Hrvatski sabor, a proizlaze iz tog zakona. U ovom slučaju to nije slučaj. Vi ste toga svjesni i sada govorite mi smo nešto predložili, a nek Hrvatski sabor o tome arbitrira. Po meni je to nekorektno, ne toliko prema nama zastupnicima oporbe u Hrvatskom saboru nego prvenstveno prema vašim kolegama vladajućima jer ste poslali im akt za kojega tražite da se partijskom disciplinom provede odluka za koju smo i vi i mi svjesni da nije u skladu sa zakonom. Odgovor na repliku, poštovani ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Što se tiče odluke parlamenta, odluka parlamenta može biti samo u neskladu s Ustavom. Prema tome, odluka parlamenta vrlo teško može biti u neskladu sa zakonom jer je parlament taj koji donosi zakone. A ako donese dva različita zakona onda postoje ovi principi da poseban zakon derogira opći i da zadnja donesena norma derogira onu koja je donesena prije. Prema tome, Sabor nikako ne može donijeti nezakonitu odluku nego jedino neustavnu. Što se tiče toga i ovoga pilatovskog pranja ruku, ja moram priznati da neki se prijedlozi podnose sa više, a neki sa manje entuzijazma, to je istina. U neke prijedloge vjerujete više, a za neke imate dileme. Osnovna dilema ovog prijedloga je ta da se doista može dogoditi da upravni sud u nekom postupku potvrdi odluku AZOP-a prema tumačenju suda, ali onda u isto vrijeme treba derogirati odluku Povjerenstva za sukob interesa. Dakle ne mogu i jedni i drugi biti u pravu. A kada dva neovisna tijela koja imenuje Sabor misle potpuno suprotno, dakle to nisu dvije različite sudske presude, onda je Sabor taj koji treba reći tko je u pravu od njih dvoje i to će reći implicitno na ovaj način ili na drugi način ili onda ukinimo Sabor, neka sudovi vode državu i neka sudovi donose zakone i provode ih. Ministre, o sukobu nadležnosti državnih tijela po Zakonu o Ustavnom sudu odlučuje Ustavni sud. Dakle ako dva državna tijela misle da su nadležni o istoj stvari onda će o tome odlučit Ustavni sud koji je nadležan. Ako misle da nisu nadležni ni jedan ni drugi, ne može bit ni to i opet će odlučiti Ustavni sud. Hvala lijepa. Sada idemo u raspravu dalje. Ispričavam se, poštovani zastupnik Josip Borić, povreda poslovnika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Povrijeđen je Poslovnik u članku 214., poglavlje 5, donošenje ostalih akata Sabora u dijelu gdje Poslovnik kaže: predlagatelj akata iz stavka 1. ovoga članka dužna je podnijeti prijedlog akta predsjedniku Sabora, a prema naravi akta on mora sadržavati obrazloženje. Znači mi danas gotovo cijelo jutro raspravljamo o jednoj odluci koju je dostavila Vlada bez ikakvog obrazloženja pa smo ušli u sferu politike gdje se vi čak kao predsjednik ne slažete s onim što govori ministar i došli smo u jednu čudnu situaciju. Tim više što ste klubu HDZ-a

završili smo sa ocjenom o povredi Poslovnika, sve drugo ćete drugi put. **Borić, Josip (HDZ)** Ali samo želim dati dokaz. Nama ste odbili zaključak jer nismo imali obrazloženje i morali smo ga ponavljat. **Leko, Josip (SDP)** Odbit ću vam i ovaj prigovor o povredi Poslovnika bez obrazloženja i da mi onda politički raspravljamo tko je za ili nije za ovakav prijedlog odluke. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Kolega Borić. Kolega Borić, da vam kažem, naravno da ćete vi koristit Poslovnik kako bi iznijeli svoj politički stav. To je vaše pravo, a moje je pravo da vas upozorim. Vi ste završili sa povredom Poslovnika, a ja tvrdim da povrede nema. Ako vi smatrate da je akt podnesen neusklađen sa Poslovnikom postoji tzv. formalna neusklađenost pa ćete to postupkom utvrđivanja i dokazivati. Prema tome, akt je u dnevnom redu u skladu sa Poslovnikom jer je to ušlo u dnevni red i glasanjem. Prema tome, odradimo proces odlučivanja kako pripada Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Sada na red klub Hrvatskih ljevičara, odnosno nezavisnih ljevičara, tu griješim stalno i poštovani zastupnik Slavko Linić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Evo danas se bavimo političkim pitanjima, pitanjima koji opet dijele političare u Republici Hrvatskoj na poziciju, opoziciju i koji u biti govore o ogromnom nepovjerenju, nepovjerenju među nama u ovom Saboru, u javnom, političkom istupanju i nepovjerenju građana kompletno prema političarima i to je današnja tema. I to je razlog zašto ocjenjujem da prijedlog SDP-a i nije kvalitetan. On je ishitren, on je brz, on je u biti vatrogasna mjera da lošu političku situaciju u javnosti pokuša na brzinu sanirati. Odluka Vlade ili prijedlog Vlade za razrješenje čelnih ljudi agencije je isto tako politička odluka, ishitreno donesena čak sa određenim nedostatcima da bi se također sanirala šteta šteta nastala u javnosti i negativno, negativno razmišljanje o političarima, a koje smo malo i sami izazvali jer smo jedni drugima predbacivali tko je što kriv, pa jednostavno smo na taj način u javnosti stvorili negativnu sliku građana o kompletnom političkom okruženju u RH. Prema tome, jedna rasprava koja velikih koristi neće dati, koja će ostaviti ja bih rekao najveće probleme naših podjela. Ali postavimo si pitanje tko je kriv za to i onda polako dolazimo da čelni ljudi koji su dobro plaćeni neovisnih tijela umjesto da rade svoj posao stvaraju takvo okruženje u javnosti u kojima se stvara negativni image građana. I evidentno je da odgovornost za ovo što mi danas cijelo jutro raspravljamo, za ono što se u javnosti događalo nose čelni ljudi u oba dvije agencije. I dapače, nikako se ne slažem sa gospodinom Grbinom da su nezakonito radili samo čelni ljudi Agencije za zaštitu podataka. Dozvolit ćete, svi oni koji rade u upravi znaju ako ti čelnik naredi nezakonito ponašanje nisi ga dužan provesti, nisi ga dužan. To te zakon obvezuje da ga ne trebaš, znači običan radnik, činovnik kako god ćete ga nazvati u upravi ne mora provesti nezakonitu odluku. Danas gospodin Grbin u ime kluba neprekidno govori da je postupanje čelnih ljudi agencije bilo nezakonito. Ako je nezakonito da li ga je trebalo provesti od strane samostalnog tijela Povjerenstva za sukob interesa? Odgovor je nije. Idemo dalje. Ustavni sud je dao tumačenje kojeg članka, članka 8. o Zakonu o sukobu interesa. Znači, onaj tko mora provoditi i inzistirati na provedbi zakona je opet Povjerenstvo za sukob interesa. tome, Povjerenstvo za sukob interesa nije trebalo provesti nezakonitu odluku, ako je to mišljenje danas ovdje izrečeno pa je to razlog i za njihovu smjenu. Nije smjelo provesti, ne nije trebalo. A što se obrnuto događa? Konferencija za tisak, pa se čak skidaju sve kartice i govori ne znam što sve ne treba. Prema tome, evidentno je kad bih ja ocjenjivao tko je više kriv onda bih ipak utvrdio da za sve ovo što se u javnosti dogodilo gdje se mi odmičemo od temeljnih problema građana, a to je da imamo prevelike deficite, da nismo riješili deficit u mirovinskom sustavu, da nismo riješili gospodarstvo i krizu u gospodarstvu, da imamo i nadalje velike neplaćanja u gospodarstvu. Sve to ne rješavamo. Mi se odmičemo radi neodgovornog ponašanja čelnika i jedne i druge agencije. Ja ni ne želim suditi. Rekao sam svoje mišljenje tko smatram da je više odgovoran za mene, čelni ljudi, izvinjavam se povjerenstva su odgovorni jer je sud Ustavni dao tumačenje njihovog članka i oni su se temeljem toga trebali suprotstaviti i ne provesti odluke agencije. To je nedvojbeno. Nisu trebali. Gdje bi završili? Na sudu, na sudu bi završili. Ali očito da je nekomu važna popularnost, važni medijski istupi i važni problemi koji će se nametnuti političarima a ne njima kao odgovornim osobama. Ja smatram da svako odmicanje od temeljnih problema u RH koje rješava pitanje građana svako izazivanje sukoba na političkim scenama je teška povreda. I ja moram reći da dosta podržavam prijedlog Vlade u ovom dijelu da treba sankcionirati uzročnike ovakvih nepotrebnih ponašanja. ali isto tako velim zašto većina u Hrvatskom saboru nije uputila prijedlog da ocijenimo što ćemo sa Povjerenstvom za sukob interesa. Nek' oni rasprave na Odboru za imenovanje. Prema tome, ne mi pojedinci koji drukčije razmišljamo. Izvinut ćete, Vlada koja predstavlja prije svega volju većine u ovom Hrvatskom saboru je odlučila pokrenuti inicijativu sankcioniranja onih koji su izazvali cijeli ovaj cirkus. Prema tome, većina u Saboru koja je predložila i ovaj zakon trebala je pokrenut raspravu što će bit na odboru nek' bude na odboru, ali zašto većina nije pokrenula raspravu povjerenstva koje je odgovornije po mom osobnom mišljenju, jer znam tumačiti zakone i kao čelnik izvršnog tijela uvijek sam znao da nijedan moj činovnik ne mora provesti odluku koja je nezakonita. A danas stalno raspravljamo da je ovo bila nezakonita odluka. Prema tome, za skidanje kartica je odgovorno povjerenstvo, a ne agencija jer povjerenstvo nije trebalo provesti odluku agencije. Zašto? Jer oni postupaju po zakonu, u zakonu jasno piše i Ustavni sud je rekao da nismo zaštićeni po osnovu Zakona o zaštiti podataka kao ostali građani RH jer smo to sami odabrali. I svi se mi slažemo sa takvim zakonom. S druge strane zamjeram Vladi da kad je već ocijenila da je situacija teška nije izašla sa svojim prijedlogom u kojem ne bi riješila samo pitanje članka 8. nego i sve ono što je na raspravi u ovom Saboru utvrđeno da bi trebalo korigirati, promijeniti, da imamo što manje nejasnoća u provođenju samog zakona. Mislim da je bilo dovoljno mjeseci, čini mi se netko je tu analizirao da je već 15 mjeseci radna grupa radi i da je ovo bila prilika da ovo imamo prijedlog Vlade. Da ne ispadne da u biti mi se bavimo intervencijama i stišavanjima naših sukoba i nerazumijevanja na političkoj sceni s kojima se u biti okrećemo građanima koji nemaju ni redovitu plaću, problematičnu malu mirovinu, prevelike kredite i u biti svoje probleme im namećemo umjesto da rješavamo naše probleme. Prema tome zaključit ću raspravu, u kojoj podržat ću ovaj zakon iako ga smatram ishitrenim, nedorečenim i fali još drugih rješenja da bi taj Zakon o sukobu interesa bio daleko kvalitetniji. S druge strane ocjenjujem da je Vlada ocijenila da nepotrebni sukobe treba se sankcionirati na ovaj način, ali smatram da bi većina, zato mi nećemo predložiti nikakav zaključak, uputiti prijedlog Odboru za imenovanje da ocijeni koliki je stupanj odgovornosti samog povjerenstva jer ipak su oni ti koji nisu poštivali hrvatske propise nego su oni uzrokovali i samovoljno skinuli podatke a to očito nije trebalo učiniti.

koja je nastala u ovoj situaciji, ali temeljem vaše rasprave čovjek postavlja suvislo pitanje svima nama, vama evo pa i samom sebi. Naime, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i AZOP koji egzistiraju, postoje dakle već dulje vremena pa se pitam kako to da je AZOP-u baš sad došla na pamet ideja da donese ovakvu odluku, a da ranije to nikome nije padalo na pamet? Kako to da tzv. telefonski anonimni pozivi određenih državnih dužnosnika, zamislite anonimni pozivi a zna se da su državni dužnosnici zvali neki, da proizvedu dakle i nezakonitu odluku i AZOP-a da odredi ovakvu mjeru i da je dostavi Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa? Dakle, moramo postaviti i takvo pitanje kad ste vi već analizirali ovu odgovornost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slavko Linić. među nama ovdje u Hrvatskom saboru, jedni drugima ne vjerujemo, jedni druge optužujemo, napadamo, ocjenjujemo da je to netko iz Vlade intervenirao. Ali takve sumnje izazivaju nepovjerenje građana prema nama. I zato smatram da je ogromna odgovornost čelnika obje institucije jer su nas doveli u takvu situaciju da sumnjamo jedni u druge, da to javno iznosimo i da nakon toga gubimo povjerenje građana Hrvatske i da bježe od politike i političara. I zato ja ne želim govoriti o tim sumnjama. Ne možemo o tome govoriti. Bježimo od toga, spustimo se na to da imamo zakone, da zakone treba provoditi i sankcionirajmo sve one koji su nas doveli u to da međusobno se sukobljavamo. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. Na redu je klub Liste nezavisnih zastupnika i poštovani zastupnici Ivan Grubišić i Damir Kajin. Prvo, poštovani zastupnik Ivan Grubišić.

Hrvatskog sabora, gospodine, ministra nema, zastupnici i zastupnice. … /Upadica Rado sudjelujem u raspravi o današnjoj temi ali bih proširio nekako ovu raspravu jer se radi također o sukobu interesa određenih institucija, a one se ne spominju a koriste novac poreznih obveznika. Današnja "Slobodna Dalmacija" donijela je jedan članak naslovljen dosta, usudio bih se reći, indikativno i značajno jer je jedan biskup najavio da će održati konferenciju za tisak i iznijeti financijsko poslovanje te ustanove u skladu jasno onoga što narod smatra da on traži. Također sam u tom članku pročitao, a neke sam stvari znao i prije, da je sam Vatikan traži da se financije vode transparentno, da je biskupska konferencija Španjolske naredila svojim biskupijama da daju izvješća o transparentnosti njihova djelovanja, i sam Vatikan je dakle isto za to da se financijska djelovanja objave i sam objavljuje na svojim stranicama financijsko djelovanje. Postoji ona stara izreka "Qoud licet iovi non licet bovi" samo bi se ovdje okrenulo. "Ono što dolikuje Jupitru ne dolikuje se nekoj

Završio bi upravo s ovim vjerodostojnosti djelovanja institucija u Hrvatskoj jer kako kaže pisac ovoga članka a to je najavio i dotični i dotični ordinarij, transparentnost djelovanja jamči, govori o vjerodostojnosti određene institucije. ja u tom smislu smatram da će vjerodostojnost Hrvatskog sabora biti toliko očita koliko bude transparentno djelovanje svih koji u ovom Saboru sudjeluju. Evo toliko, a nastavit će Damir Kajin daljnju diskusiju. Hvala lijepo. **Leko, Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo zastupnici pa što se tiče samog ovog obrazloženja prijedloga Zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa ja njega mogu supotpisati, ali ovdje po meni nešto fali, zapravo bolje rečeno puno toga fali. Ja ne mogu razumjeti, a to evo po treći put danas govorim, da recimo suci, da tužitelji bivaju izuzeti objava imovinskih kartica na internetu. Pa oni bi valjda trebali biti prvi koji će podastrti svoju imovinu. Od njih bi trebalo sve na neki način krenuti. Znači kada i njih spominjem onda se samo borim za jedan cjelovit zakon. Apsolutno suci moraju biti neovisni, oni moraju biti autonomni, oni imaju jednu specifičnu poziciju, oni tako reći do kraja života do 70 godine mogu raditi u toj instituciji, nitko im ništa ne može ok i onda šok, i onda shvatite da oni koji vam sude bivaju izuzeti podastiranja odnosno objave imovinskih kartica. mnogi suci pojedinačno teži su od 2/3 ovog doma, mislim imovinski, dobro ajde to ne mora biti ništa loše, ništa protupravno, dapače ali netko bi morao voditi računa i o njihovoj javnosti. Prema tome, sve zapravo van. Koliko je npr. sudaca radilo, koliko sudaca vodi arbitraže za ili pri gospodarskoj komori? Bezbroj, mnogi uz plaću još zarađuju jednu ili dvije plaće jasno mjesečno. I onda se postavlja pitanje čovjek kako. Čitam da zamjenici guvernera HNB-a imaju neto plaću preko 32, 33 tisuće kuna sa nekim drugim dodacima, 42 tisuće kuna neto. Oni ne mogu biti država u državi, oni moraju biti neovisni i autonomni, oni moraju biti samostalni, u njihov rad nema se pravo nitko osim Sabora miješati, ali kad je riječ o ovim financijama oni bi u najmanju ruku trebali dijeliti sudbinu ne znam ljudi koji vode ovu državu u Vladi ili gore na Pantovčaku. Da ne govorimo dalje o povlaštenim kreditima HNB-a, HBOR-a i drugih institucija. Oni jednostavno ne mogu biti "neke zaštićene endemske vrste" poput čovječjih ribica ili ne znam čega. Drugo što želim kazati ovdje,

i druge mjere protiv javnih dužnosnika koje prekrše zakon ili standarde što ih je dužnosnicima a način na koji je obnašao svoje javne dužnosti u načelu je, sad citiram "je stvar općeg interesa zajednice i spominju taj Europski sud i jedan slučaj

izlaže provjeri suca, sudce onda je to normalno Državno sudbeno vijeće ali mislim eto jednom godišnje i mi o tome raspravljamo. O čemu mi raspravljamo, već sam o tome govorio, međutim rekoh suci odlučuju o našim sudbinama pa prema tome u najmanju ruku što bi javnost htjela znati je stanje njihove imovine. Ovdje se u ovom obrazloženju prijedloga zakon između ostalog navodi da imajući navedeno u vidu predlagatelj ovog zakona drži da je trenutno u RH interes javnosti da ima uvid u način na koji političari stoji u zagradi obnašaju svoje javne dužnosti. Daleko jači od interesa tih istih političara da im privatnost bude zaštićena ako ni zbog čega drugog ona zbog onoga što je naveo Europski sud osobito kad je riječ o ponašanju političara, u njihovom javnom svojstvu treba se praviti razlika prema privatnim privatnim pojedincima jer političari neizbježno i svjesno izlažu sebe strogoj provjeri riječi i djela i od novinara i od javnosti općenito. Ali ja tvrdim da ovdje treba naprosto pridodati i čitav niz drugih kategorija. Pa ne treba ovdje apostrofirati novinare, ima novinara i novinara ali zasigurno bi trebalo na neki način apostrofirati poziciju glavnih ljudi koji vode neke javne servise od HRT-a itd. Ono što je itd. Ono što je sigurno potrebno da se ti kriteriji kada je riječ o prosuđivanju javnosti o našem postupanju dižu zato ja osobno smatram da ako smo imali taj standard od 2009.godine da bi i danas trebalo da i pročelnici pri gradovima, općinama, županiji objavljuju svoju imovinu na imovinskim karticama, to bi trebali biti i direktori javnih poduzeća, komunalnih sustava, ljudi koji vode recimo javnu nabavu u pojedinim sustavima, a oni su naprosto iz svega toga izuzeti. Dužnosnici sigurno mogu biti problem, ali ja mislim da je stvarni problem recimo negdje drugdje, a ne ovdje u Saboru jer bez obzira što sam i prije doživio jednu repliku na onu izjavu da mi zapravo "ne odlučujemo" da budem ciničan ni o meniju zapravo nije to daleko od istine. Sve u svemu sukoba interesa sigurno ima, sve treba ići van i zato sve kategorije koje imaju posebne ustavne pozicije treba u ovom zakonu apostrofirati, a ne npr. kao što je to riječ kod sudaca, obvezivati ih da podastiru imovinske kartice ali se one kao takve ne mogu objavljivati na internetu. To jednostavno nije dobra praksa i od takve prakse ili bolje rečeno zaobilaženja duha zakona i očekivanje javnosti treba odustati. Hvala lijepa. Imamo repliku na izlaganje poštovanog zastupnika Ivana Grubišića, poštovani zastupnik Branko Hrg, replika. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa bit će vrlo kratko. Kolega Grubišić vi vrlo često ovdje držite ovako moralne prodike i nitko neće na to reagirati. A ja ću sada reći ovako vrlo kratko i vrlo jasno, dugo ste bili svećenik upravljali ste župom, kada ste otišli u da li ste prije toga vi objavili poslovanje svoje župe, da li ste javno objavili te podatke i da li ste objavili što ste imali prije nego što ste postali svećenik i što ste imali nakon svećeničkog staža kada ste otišli u političke vode?

Ispunio sam savjesno i svoju imovinsku karticu prije nego sam stupio na dužnost u Hrvatskom saboru i smatram da je to sve uredu. Ovo što sam javio da je potrebna transparentnost u djelovanju određenih institucija kako bi njihova vjerodostojnost došla do izražaja to sam učinio u najboljoj namjeri. A vama hvala što ste mi dali mogućnost da to rečem neke stvari koje nisam iznio u samoj replici. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na radu je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Ivan DRmić, drugi dio poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Drmić, Ivan (HDSSB)** Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. U ovoj raspravi raspravljamo o dvije točke koje smo s pravom objedinili jer je vrlo čvrsto vezana rasprava jedna uz drugu točku. Prva točka o kojoj raspravljamo je smjena dvoje ljudi iz AZOP-a i iz ove dosadašnje rasprava pa čak i iz rasprave predlagača možemo zaključiti da se ti ljudi smjenjuju iz političkih razloga da bi političkih razloga da bi SDP i hrvatska Vlada se oprali da ne stoje iza njihovog profesionalnog posla, iza njihovog posla koji su radili sukladno hrvatskim zakonima koje je donio ovaj hrvatski Dom, ovaj Hrvatski sabor. Znači to je jedan njihov jedini grijeh ili kako sam rekao malo prije jer su se držali zakona kao pijan plota. Nakon njihovih poteza, njihovih odluka skače HDZ i napada hrvatsku Vladu sa tvrdnjom da stoji iz političkih razloga iza te njihove odluke. Da bi se hrvatska Vlada oprala danas žrtvuje dvoje profesionalaca koji su u proteklom periodu vodili tu agenciju. Druga teza je da Hrvatski sabor nema pravo utjecati na rad spomenute agencije jer je agencija samostalna i za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru utoliko što mora podnijeti izvješće o radu i što Hrvatski sabor imenuje i razrješuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja te agencije. To nije sporno i to je politička odluka vladajuće koalicije i hrvatske Vlade. Ja bih samo molio da u budućim izlaganjima to jasno kažete da je i izbor tih ljudi koji su radili taj posao prije nekog vremena bio politički, a da je i današnja smjena politička i da nema veze sa protuzakonitostima u njihovom radu. Isto tako moram naglasiti da je jedini koji može arbitrirati da li je njihov posao zakonit ili nije, da li je ova odluka sporna zakonita ili nije Upravni sud. Tužbu Upravnom sudu može podnijeti Agencija za sprečavanje sukoba interesa, može podnijeti hrvatska Vlada, ministar koji brani prijedlog njihove smjene, može i klub SDP-a. znači svaki zainteresirani hrvatski građanin koji misli da oni ne rade u u skladu sa hrvatskim zakonom može podnijeti tužbu Upravnom sudu. Čak i sam ministar kaže da je vrlo moguće i ja bih rekao vjerojatno da će Upravni sud donijeti odluku da su se ljudi držali zakona. Onda će ponovno biti aktualna današnja rasprava i današnja bezrazložna smjena dvoje ljudi. Koji podaci su izbrisani iz imovinskih kartica? Podaci o podignutim kreditima, podaci o članovima obitelji itd.. Što je do sada napravljeno po tom pitanju osim što je zadovoljavalo nečiju javnost? Ja nisam protiv toga da se to objavi. Ali moram dati jedan primjer da jedan čovjek koji tu sjedi s nama u klupama 2007. je digao 215 tisuća eura kredita. Obiteljski ukupan prihod mu je bio 25 tisuća kuna a on 5 godina vraća 35 tisuća kuna cca. ratu kredita. I za 5 godina vrati skoro 300 tisuća eura sa kamatama. Meni to baš nije logično ako sam dobro savladao matematiku, to se još u osnovnoj školi učilo da netko da 25 tisuća kuna prihoda vraća 35 tisuća kredita i još uz to živi na visokoj nozi. To stoji nekoliko godina u njegovoj imovinskoj kartici, svatko od nas i hrvatska javnost je to mogla vidjeti pa čak i Povjerenstvo za sukob interesa. Nitko nije reagirao na to. Međutim, danas kada se to skloni svi se bune da je nešto sklonjeno od javnosti a ne zna se što. Da je povjerenstvo reagiralo sukladno svojim ovlastima, da je nadziralo te imovinske kartice, pa i ovakve logične stvar ja bih danas bio isto jedan od velikih zagovornika i protivnika brisanju tih podataka iz imovinskih kartica jer zaustavlja rad i kontrolu javnosti. Međutim očito je da te kontrole kada spomenemo ovaj primjer nije uopće ni bilo. Povjerenstvo u dosadašnjem zakonu radi, daje sve od sebe sukladno ovom nakaradnom zakonu koji je ovaj Dom donio. Međutim, koji je zaključak na kraju? Da se proganjaju načelnici općina, nekakve nazvao bih u javnosti kako se kaže sitne ribe. Imate jednu općinu u Slavoniji gdje je općina od milijun kuna proračun, isključili im struju. Čovjek je poduzetnik, volonterski se prihvatio toga da pomogne svome selu, svojoj općini. Međutim, dolazi prijava na Povjerenstvo za sukob interesa ne može raditi u svojoj firmi, mora ju prenijeti na drugoga, zabranjen mu je rad da može raditi u općini gdje radi volonterski. Znači to možemo pozdraviti da se jedan takav čovjek prihvati rješavanja problema u svojoj općini. Međutim zakon je takav da on to ne može. Vjerojatno će u budućnosti dobiti kaznu za to i logično je da će podnijeti ostavku i morati će predati tu dužnost nekom drugom koji će doći za 10, 15 tisuća kuna velike plaće koju će iz tog malog proračuna crpiti a onda će biti zakonski sve u redu i on će moći i dalje raditi na tom području. Ja bih pozvao sa ove govornice u ime svog kluba da još jednom vratimo na doradu, da sjednemo sa tim ljudima koji rade u Povjerenstvu za sukob interesa, da vidimo koje su manjkavosti dosadašnjeg zakona. Treba izbjeći da to povjerenstvo i da zakon služi za lov na vještice, da zabavlja hrvatsku javnost već treba postići da se tim zakonom postigne svrha zašto je on i donesen, da se spriječi sukob interesa. Ali sukob interesa, jedan ozbiljan sukob interesa kojeg se ova država nagledala u 20 godina. Znate li vi da sav onaj kriminal što je bio u Sanaderovoj Vladi nije bio proturječan sa sa našim Zakonom o sukobu interesa? Sanader bi dan danas bio premijer da nije sam otišao. I bio bi uzoran političar po ovom našem zakonu. Povjerenstvo mu ne bi moglo ništa jer smo mi složili takav zakon da hvata male sitne ribe a krupne i dalje uživaju i rade ono što su radili i prije. I ove današnje izmjene nisu ništa drugo nego dokaz da su ljudi koje danas smjenjujemo na ovoj sjednici bili u pravu i da su se držali zakona. Ja bih vas molio da i prilikom glasovanja o njihovoj smjeni povedete računa o tome da i preispitate svoju savjest, svoj moral i da donesete odluku sukladno svojim razmišljanjima a ne političkim i stranačkim nalozima. Hvala. Drugi dio u ime klub, poštovani zastupnik Dražen Đurović. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici. Rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalije Orešković sigurno se može ocijeniti sa vrlo visokom ocjenom jer su u relativnom kratkom vremenu vrlo striktno provodili postojeći zakon, riješili sve one predmete koji su se gomilali kroz jedno duže vremensko razdoblje, uspostavili jedan transparentniji sustav i zapravo dobro rade. Ja osobno isto imam primjedbi i osobnih primjedbi na sam zakon i na način kako to funkcionira i nisam se osjećao ugodno kada sam trebao na tom obrascu, niti sam vidio potrebe za javnim interesom kada sam zapisivao podatke o imenima svoje djece, o njihovim OIB-ima, o dobi i slično jer nisam vidio na koji način to ima veze sa javnim interesom ili eventualnim mogućim sukobom interesa. Također sam imao prilično posla zapravo napisati ne znam nekakve Z.K. uloške i slično dokumentaciju skupljati o nekakvoj o nekakvoj nekretnini koju imam puno godina prije nego što sam imao ikakve veze sa politikom, no to sam shvatio kao cijenu bavljenja politikom. Čuli smo od jednog od predlagatelja da se ovdje zapravo radi o smjeni radi prerevnosti. Dakle to je rekao ministar Bauk, dakle smjene radi prerevnosti. Ono što nas, što nama predstavlja problem zapravo u ovoj cijeloj situaciji to je poruka koju mi sa ovom odlukom i Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske šaljemo prema hrvatskoj administraciji. Dakle prema Hrvatskoj javnoj upravi i prema svim agencijama i prema svima onima koji zapravo rade u toj javnoj upravi. Dakle nemojte biti prerevni. mi smatramo da je to jedna loša poruka. Oni mogu pogriješiti i u držanju zakona postoje mehanizmi, dakle ako rade držeći se zakona i počine pogrešku, postoje mehanizmi pravne države kojima se te pogreške ispravljaju. Ali zbog toga što SDP i vladajuća većina smatraju da su njihovom prerevnošću doživjeli političku štetu i zbog toga ih smjenjivati to držimo jednom vrlo lošom porukom prema toj istoj administraciji. Pa tko će, i ovako i onako imamo vrlo malo primjera prerevnosti u državnoj administraciji, u državnim agencijama, svi osluškuju što im politika, kakve im naputke šalje. I kad se jedanput dogodi pa nema veze što se dogodilo da su dvije agencije ušle u određeni sukob ili su različito interpretirale neke članke zakona. Postoje pravni mehanizmi kako se taj sukob razrješava, na kraju krajeva razrješavamo ga ovim, ali zašto šaljemo poruku smjene onih ljudi koji su bili "prerevni", pa makar su i pogrešno interpretirali zakon ili su ga dobro interpretirali, svejedno kakva god bila ta interpretacija. Imali smo slučaj u HANFA-i, također je smijenjen prethodni ravnatelj Ante … zbog prerevnosti. Isto je, bio je dovoljno revan da je određene velike sustave izrekao izrekao im određene kazne, kasnije su sudovi te kazne skinuli i dobro, pravna država je funkcionirala. Međutim pa nemojmo i to malo ljudi što imamo u državnom aparatu zbog toga što pokušavaju raditi svoj posao, pokušavaju ga dobro radit, nekad i pogriješe ali kažem sudovi će to iskorigirat ili drugi pravni mehanizmi. Nemojmo ih zato smjenjivati. Pa smijenimo ih zbog malverzacija, smijenimo ih ako vidimo da čine štetu državnom proračunu, da čine štetu javnom interesu, a rejting SDP-a ili rejting Vlade Republike Hrvatske nije javni interes, to je vaš partikularni interes. Ako vi zbog svog interesa i očuvanja svog rejtinga želite smjenjivati čelnike javnih institucija, u tome mi nećemo sudjelovati i ako vas HDZ u tome želi poduprijet jer na isti način misle funkcionirat u budućnosti, mi u tome također ne želimo sudjelovat. čuvajmo javne institucije, čuvajmo one koji su u javnom sustavu revni, a nemojmo ih smjenjivat zato što su prerevni, kao što govori ministar Bauk. Gotovo ne mogu razumjet logiku kojom se vi vodite. Ja bih razumio da vi smijenite one ravnatelje agencija ili one ministre koji su zakupili užasno skupe poslovne prostore i plaćaju nemjerljivo visoke naknade za najam privatnih prostora po kvadratu, tamo smještaju državne agencije, državna tijela, ministarstva i slično, one koji sudjeluju u vrlo sumnjivim javnim nabavama vozila, one koji sudjeluju u čudnim zapošljavanjima, ali ne one koji su na određen način protumačili zakon i bili dovoljno čvrsti da žele to provest na način kako oni tumače. Pa ako su u krivi postoje mehanizmi kako ćemo to ispraviti. Ili pak s druge strane, teza drugog predlagatelja, predstavnika kluba SDP-a, citat da moramo prestati bježati od činjenice da mi kao političko tijelo donosimo političke odluke. Ja ne znam tko bježi u ovom u ovom Saboru od činjenice da mi kao političko tijelo donosimo političke odluke. Pa donosimo ih, svakodnevno ih donosimo. Ali ako ćemo ovu odluku tumačit kao političku onda ovaj kontekst o kojem sam govorio nikako ne doprinosi interesima Republike Hrvatske, barem onako kako bi ih mi tumačili. Dakle poruka upravo suprotno od ovoga, zaštitimo institucije, zaštitimo ljude koji pokušavaju revno raditi svoj posao, a nemojmo ih penalizirati zbog pokušaja da budu revni, pa i ako to donese određenu političku štetu, to je donijelo znači u javnom govoru onih nekoliko dana, a to je jedna cijena koju i vladajući moraju platiti oporbu u nekom kontekstu, međutim ova poruka mislim da je zapravo još gora još gora i za vas kao parlamentarnu većinu. Ali poruka koju šaljete prema svim agencijama, prema cijeloj javnoj upravi, prema svim državnim tijelima i institucijama, dakle poruka je nemojte bit revni, osluškujte našu političku volju, nemojte nam nanosit političku štetu provođenjem zakona. Stoga vam predlažem i vladajućoj većini da još jedanput razmisli na koji način zapravo da se ne pošalje ova poruka jer će državna administracija osluškivati i vrlo će jasno vidjeti što im vi s ovime poručujete. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Oba predstavnika kluba HDSSB-a u govoru imaju po 4 replike. Idemo po redu. Poštovani kolega Drmić, pa ja se slažem sa vama. Ja bih rekla da je odluka Sabora da objedini ove dvije točke dnevnog reda odnosno Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa i ovaj Prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka nije logičan nego je bizaran zbog toga što ustvari sa drugom točkom dnevnog reda oni priznaju da su ovi ljudi provodili ustvari zakon. I onda je vrlo bizarna situacija da se temeljem toga odlučuje na ustvari smjenu tih ljudi koji su provodili zakon. Ja osobno također smatram da je vjerojatno i ta njihova odluka bila znači inicijativa da se Zakon o sprečavanju sukoba interesa na taj način ispoštuje kao što je išla inicijativa prema povjerenstvu bila ustvari u određenom smislu politički inicirana tko zna od koga i zaista je sramotno da se danas traži žrtveni jarac za nešto što je sigurno bila odluka donesena na nekoj drugoj razini i to na kraju krajeva od strane ljudi koji su samo radili svoj posao i išli na poštivanje zakona koji je upravo u ovom trenutku na snazi. Dakle ukoliko ćemo se i dalje tako ponašati, a već je bilo primjera da se tako ponašamo, npr. ljudi koji su bespravno gradili svoje objekte danas plaćaju daleko manju cijenu nego što su plaćali ljudi koji su gradili prema zakonu. Daje se jedna izrazito loša društvena poruka, a to je da se poštivanje zakona u Republici Hrvatskoj ne isplati. I mislim da bismo mi kao saborski zastupnici morali voditi računa o tome kakvu poruku dajemo hrvatskoj javnosti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Drmić. Poštovana kolegice, slažem se ja sa vama što ste vi meni rekli. Sve ovo danas što se događa, pa i ovo spajanje točaka, pa čak i ono što proizlazi iz dosadašnjih rasprava govori da je to tako. Ja jedino sam u svojoj raspravi tražio da se to jasno kaže, da predstavnik kluba SDP-a i da predstavnik hrvatske Vlade izađe i kaže ljudi su radili po zakonu, ovo je politička smjena. Nemaju više naše povjerenje. Oni to imaju pravo. Pa ni prva ni zadnja politička smjena, politikom su došli i politikom odlaze. Ali ne sviđa mi se i ne slažem se s tim da se ova smjena sakriva iza nekakvog nazovimo protuzakonitog rada tih ljudi. Oni nisu radili protuzakonito. Ovaj Dom, ova Vlada, ovaj Dom je doneo Zakon o zaštiti osobnih podataka, predložila ga hrvatska Vlada i on nije bio dobar, bio je u suprotnosti sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. To treba ovdje prihvatiti, priznati, priznati da je politička smjena, a onda odraditi kako vladajuća struktura želi. Ali jasno reći o čemu se tu radi. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, kolega Drmić. Vi ste u uvodnom dijelu rasprave rekli da je ova rasprava u stvari rezultat toga što se podignuo klub HDZ-a, Vladu i onda se krenulo pričati o imovinskim karticama. Ja se baš s time ne slažem, iako bi bilo dobro da nas ponekad slušaju. Kao klub HDZ-a vjerojatno bi počinili manje grešaka. Vi ste se vjerojatno referirali na prošli tjedan kada je u ime kluba ovdje izašlo više klubova baš na temu imovinskih kartica i tada su raspravljali klub SDP-a, klub Laburista, klub HGS-a, klub Nezavisnih zastupnika, HNS-a i klub HDSSB-a. Kolega Boro Grubišić je tada lijepo naveo da se radi o podcjenjivanju Sabora koji odlučuje o vodećim ljudima agencije, te da je to sve izazvalo sumnju građana da se nešto krije. To su njegove riječi. Mi smo tada u ime kluba samo uvodno naznačili ono što danas razrađujemo, a tada smo rekli da ovaj zakon postoji od 2013. i postavili smo opravdano pitanje zašto sada u predvečerje izbora, znači nekoliko mjeseci prije izbora uopće raspravljamo o tome kad su isti članci bili i 2013. i sad su se baš pojavili kao problem u 2015. nekoliko mjeseci prije izbora. I na to nam naravno ni danas nitko nije odgovorio i tada smo zaključili da je to zapravo bijeg od sadašnjosti, od ove tmurne stvarnosti i da se te teme jednostavno pojavljuju u pravilnim vremenskim razmacima. Po meni, ova situacija je rezultat onoga što je izjavio jedan čelnik SDP-a župan Primorsko-goranske županije a to je, ta izjava glasi da im je članstvo zapušteno, a politika nekonzistentna i da oni svakodnevno stvaraju problem i rješavaju te same probleme koje sami stvaraju. Znači da su oni na neki način u stvari sami sebi penicilin. Jednostavno stvore problem, onda ga bace u javnost i onda ga oni rješavaju i dolaze slavodobitno ovdje sa rješenjima. Tako da nije baš bilo samo na poticaj kluba HDZ-a nego gotovo svih klubova u Hrvatskom saboru, iako kaže da bi voljeli da nas ponekad saslušaju i da bi onda sigurno situacija bila puno drugačija. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Drmić. **Drmić, Ivan (HDSSB)** Kolega Borić, ja jesam to rekao i ništa nisam krivo rekao. Nije čak ni bitno u ovom pitanju tko je napao hrvatsku Vladu da ona stoji iza toga. stvari je da je hrvatska Vlada došla u situaciju da pere svoje ime odsijecanjem nazovimo tako dvije glave, dvoje ljudi koji nisu ništa pogriješili i poštivali su hrvatski zakon koji je doneo ovaj Dom. To je bio sukus moje rasprave. Činjenica je da ste vi napali zato, danas malo drugačije pričate. Drago mi je što štitite te ljude. Ja te ljude ne poznam. Znam ih utoliko tu što smo ih izabrali i što sam kroz medije pratio njihov rad, tako da nemam nikakvog osobnog razloga govoriti bilo što u njihovu korist. Ali stojim tu čvrsto pri stavu da su radili sukladno zakonima, ako zakon nije valjao kriva je hrvatska Vlada i Hrvatski sabor koji ga je doneo i to trebamo popravljati. Ali način da se pere ime hrvatske Vlade i vladajuće strukture odsijecanjem dvije glave profesionalaca nisam za to iako to nije ni prvi put, ni zadnji put da se događa u ovoj državi. Poštovana zastupnica Gordana Sobol, replika. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Drmić, više puta ste ponovili u svojoj raspravi da se smjenjuju ljudi i to zato što su se striktno držali zakona. Zakon o sprječavanju sukoba interesa bio je, odnosno pojedine odredbe tog zakona bile su na ocjeni i procjeni Ustavnom sudu. Dakle, na tome upravo u vezi ovih podataka koji je sada agencija bila rekla da ne bi u skladu sa zakonom trebali biti objavljeni u imovinskim karticama. Do prije mjesec dana su bili u svim imovinskim karticama svih dužnosnika u ovoj državi i to nikome nije smetalo i to nije bilo protuzakonito, jer je i Ustavni sud dao tumačenje da to nije protuzakonito. Naravno, postavlja se pitanje zašto je to sada odjednom postalo protuzakonito ako do prije mjesec dana nije bilo i Agencija za zaštitu osobnih podataka nije ni na koji način reagirala. Prema tome, govoriti da se i optuživati Vladu da smjenjuje ove ljude zato što su se držali zakona. Svojom odlukom agencija, čelni ljudi agencije, ali po meni i predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa nanijeli su političku štetu ne Vladi RH, nego svima nego svima koji na ovaj ili onaj način obnašaju javne dužnosti i koji su obveznici da prikazuju imovinske kartice. Na taj način su oni, dakle dodatno nanijeli stvarno političku štetu svima koji se na svim razinama, pa i onim najnižim, dakle na lokalnoj razini, do najviših razina bave problematikom, odnosno javnim dužnostima i dužnosnici su. To je razlog zašto dolazi do prijedloga da ih se razriješi dužnosti, a osobno mi je žao što na isti način se nije išlo i prema Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa. Jer dobar dio onog što se dešavalo nakon toga u javnosti snosi i povjerenstvo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Drmić. ponovio njegovu diskusiju tako da ova replika možda vaša bi dijelom trebala biti upućena i njemu. Isto tako ovo nije prvi put da Ustavni sud reagira na određene odluke i poteze ove Hrvatske vlade. Imali smo nedavno, evo ja ću samo najzvučniji primjer navesti, poništenje i stavljanje van snage Obiteljskog zakona. Ako ste tako principijelni kao vladajuća koalicija, kao Vlada, vi ste trebali isti tren razriješiti ministricu Opačić jer je njen zakon koji su radile njene službe, njeno ministarstvo pao na sudu kao protuustavan. Znači, ako ćete se držati takvog tumačenja i takvog pravila trebalo je prije nepunih godinu dana ovdje biti točka razrješenje ministrice obitelji i ne znam socijale i ostaloga jer je njen zakon nešto što je ona radila dvije godine i pripremala, gdje je cijeli mehanizam bio uključen u to pao na Ustavnom sudu kao protuustavan. Isto tako možemo povući paralelu sa odlukom Ustavnog suda u ovom slučaju koja obvezuje Povjerenstvo o sukobu interesa, ne Agenciju o zaštiti osobnih podataka. Tako da možemo malo duže replicirati o tome, ali nije baš sve tako kako vi govorite. tako kako sve vi govorite. Naravno, citat je upućen kolegici Sobol ali to se odnosi na sve ljude, nikad nije sve isto. Sve ima dvije strane medalje, kolega Drmić. Dakle, to je naprosto tako. To je životna istina. Također da je životna istina da se moraju poštovati procedure, standardne operativne procedure. Ne mislim naravno kolega Grubišić na operaciju nego na operativne procedure funkcioniranja ovog Sabora. imamo Zakon o sprečavanju sukoba interesa koji je lex specialis i imamo tumačenje Ustavnog suda. Tumačenje je jasno i ako se netko, agencija ili saborski zastupnik ne slaže s time ili ministar piše ponovno Ustavnom sudu dok on ne da novo tumačenje, drugo, treće, četvrto itd. A mi naprosto moramo poštovati proceduru. Ovdje procedura nije poštovana. Vi ste krenuli sjajno sa vašim izlaganjem i išli ste sa tezama, sa tezama SDP-a, tezama HDZ-a ali ste na kraju vrlo jasno rekli da je to politička, zato vam ja dajem repliku, naprosto nije politička smjena. To je smjena jer nisu poštovane procedure. To je razlog. Hvala vam Odgovor na repliku? Nećete? Hvala lijepo. … /Upadica Drmić: Hoću, hoću. Podigao sam ja ali gledate vi u kolegu zastupnika./… Dobro. Zastupnik Ivan Drmić. **Drmić, Ivan (HDSSB)** Vi ste sve bliže kolega zastupniče, na kraju će vjerojatno ova rasprava završiti da će vaš klub govoriti ovo što sam ja govorio. Vi imate pravo na političku smjenu, vi ste te ljude politički doveli, to nije sporno. Svaka Vlada, svaka vladajuća većina koja preuzme vođenje ove države pa neće stavljati kadrove iz HDSSB-a i iz HDZ-a ako je SDP u većini. To nije sporno, vi možete to. Ali to ne vjerujem da ćemo skoro vidjeti i kad dođe do smjene vlasti. I to nije uopće sporno i nije uopće problem. Samo kad izađete tu za govornicu kao predlagači recite ti ljudi nemaju povjerenje SDP-a, HNS-a ili ne znam koliko vas već ima u toj vladajućoj koaliciji. I to je meni dovoljno. Vi to imate pravo, dobili ste prije 3,5 godine glasove hrvatskog naroda, hrvatskih građana, dobili ste većinu u Hrvatskom saboru, vodite Vladu, izvolite izabrati svoje suradnike. Ali ja bih vas molio da ne maskirate to pod nekakvu struku, protuzakonitost i tražiti neke razloge za smjenu jer to nema potrebe, vi to imate pravo, imate mogućnost, imate ruke u Saboru i to lijepo odradite. A vis-a-vis tih ljudi koji su radili tamo recite da je to politička smjena, da nemaju političku potporu i nek izvole tražiti posao negdje dalje. To nije sporno. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege ja predlažem da završimo replike i odgovore na replike jer imamo još 4 prije stanke za odmor i ručak. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika Kolega Đurović govorili ste o tome da zapravo je ova pojava koja je uslijedila nakon odluke AZOP-a i nakon izjave u javnosti predsjednice povjerenstva gospođe Orešković zapravo kažete narušila rejting stranke i da je taj narušeni rejting SDP-a i Kukuriku koalicije za koju se počelo sumnjati da je ona naredila AZOP-u ovo prikrivanje podataka jel', tako su svi i tako smo i raspravljali prošli tjedan, da je zapravo zbog tog populističkog pristupa kako bi se spasio obraz i čast, rejting SDP-a i Kukuriku koalicije došlo do svega ovoga. Dakle, oni koji su postavili svojom većinom u Saboru predsjednike u agenciji AZOP-a jel' ravnatelja agencije i zamjenicu ravnatelja agencije zapravo sad im se pomalo to obija o glavu. Ili će morati gospoda iz agencije, ravnatelj i zamjenica možda dati izjavu bilo javno, bilo preko medija zašto je došlo do njihove odluke kada već godinama postoji i ova odluka Ustavnog suda i Zakon o sprečavanju sukoba interesa da zašto su baš sad morali postupiti tako kako su postupili. Nadalje, govorili ste o malodobnoj i maloljetnoj djeci da ti je bilo vrlo neugodno, ajde na ti smo jel' kolege, da vam je bilo vrlo neugodno kada ste popunjavali imovinsku karticu kada se u njoj spominjala imena, prezimena OIB i sve ostalo maloljetne djece. Pri tome ja kad sam to popunjavao nije mi bilo jasno zbog čega maloljetnoj djeci moram popuniti karticu, pa ja se nisam odrekao ni svoje punoljetne djece koju imam dvojicu jel', pa mi nije jasno zašto maloljetna djeca za njih se mora dati iskaz o imovinskom stanju njih, a za punoljetnu djecu ne?

pozicije i opozicije da opozicija napadne poziciju kad se pojavi jedna situacija kao što je bila vezana za micanje imovinskih kartica sa interneta. Ali moj je duboki dojam da je posve neodgovoran potez kad si na poziciji pa pomalo i onako procijenio bi ga politički kukavičkim zbog toga što trpiš određenu političku štetu u odnosima pozicije i opozicije onako kako je to bilo odmah ići na smjenu onih ljudi koji su tumačili zakon pokušavajući ga radit samo kvalitetno svoj posao. Dakle to nisu ljudi koji su sigurno kroz svoj rad htjeli na bilo koji način nanositi štetu SDP-u. Dakle samo zbog procjene moguće političke štete ti zapravo mijenjaš ljude koji pokušavaju što je moguće bolje raditi svoj posao i možda i zaista i griješe i vjerojatno su i pogriješili u tom radu, međutim zato postoje načini i mehanizmi pravne države da se to ispravi. Ja mislim da se upravo ovaj primjer zapravo vjerno ocrtava ono o čemu sam više puta govorio što su i mnogi drugi prepoznali a to je nefunkcioniranje institucija hrvatske države. Upravo ta krhkost i labilnost hrvatskih institucija koje zapravo ne mogu izdržat niti jedan vjetrić koji se pojavi na prostoru već se odmah se urušavaju na ovaj ili na onaj način. To je problem tih institucija, umjesto da ih gradimo, da ih jačamo mi zapravo čim nešto mali vjetrić puhne mi njih samo razmičemo i nekakve nove stvaramo koje se nama čine da će biti bolje, pogodnije za nas, da će nama, kad govorim nama mislim na one koji su na vlasti, manju štetu nanositi i slično. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica kolegica Gordana Sobol replika. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle kolega Đurović, prijedlogom zakona kojim idemo ispred kluba SDP-a mislim da jasno sad stavljamo u zakon odredbu da ne bude ubuduće nejasnoća da li se, da se ta odredba zakona tumači na ovaj ili ona način. Ako nije bilo dovoljno tumačenje Ustavnog suda onda valjda ovo što sada predlažemo će biti dovoljno. Dakle odnosi, taj dio zakona se ne odnosi na dužnosnike, dakle sve one koji imaju obvezu ispunjavanja imovinske kartice. Govorit o tome da mi idemo sa ovime i sa smjenom čelnih ljudi zato što procjenjujemo da to što se desilo sa micanjem imovinske kartica da to šteti isključivo SDP-u. Ponavljam kao što sam rekla kolegi Drmiću, dragi moji kolege i kolegice to ne šteti samo SDP-u, to šteti svim strankama ali i svim onima koji se na ovaj način bave politikom i spadaju u kategoriju dužnosnika i to nema veza sa time kojoj stranci netko pripada. Mene samo zanima još jedno, kako to da se nitko nije sjetio i u svim medijskim natpisima koliko ja znam nije bilo nikakvih problema, ni od kojeg dužnosnika na bilo kojoj razini oko ispunjavanja imovinske kartice od toga hoće li ili neće, naprosto mora dati određene podatke. Jedini prijepor koji smo mi imali u zadnjih nekoliko mjeseci to je problem kada aktualna predsjednica države je rekla da ona ne može kazati kolika su joj bila primanja kao dužnosnice u NATO-u. I sad me zanima obzirom da sad ti podaci ionako su maknuti sad me jako zanima da ako usvojimo, a nadam se da ćemo usvojiti ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona hoće li onda i predsjednica države biti u obvezi postupati po zakonu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dražen Đurović. Hvala. Pa mislim da ja nisam doživio da meni to micanje tih imovinskih kartica na par dana na bilo koji način šteti jer nisam na njega mogao niti utjecati da se pojavi niti da se makne. Mislim da percepcija javnosti nije takva. Kad je riječ o tim imovinskim karticama mislim da to možemo demistificirati da već odavno oni koji se bave korupcijom, kriminalom i sličnim djelatnostima u politici su odavno svjesni da više ne smiju primati novce na svoje račune, niti imovinu stavljati na sebe i članove svojih obitelji. Pogledajte imovinske kartice pogledajte koliko ima na imovinskim karticama svih dužnosnika bilo ne rezidentnih računa, da li je itko prijavio račun u Švicarskoj, Njemačkoj, Liechtensteinu, na Djevičanskim otocima i slično. Da li je itko prijavio nekretninu koju recimo uknjižio na svog tetka, susjeda i slično. Mislim, hoću reći oni koji se bave kriminalom i korupcijom već odavno u RH su svjesni da tu imovinu moraju micati, onu koju stiču korupcijom a to je i dalje prisutno u Hrvatskoj, to je dojam koji postoji, već su odavno svjesni da tu imovinu i taj novac ne mogu stavljati na svoj tekući račun i na sebe i na ženu. Prema tome, da ćete vi u imovinskim karticama dužnosnika otkriti da mu je netko uplatio 100 tisuća za nekakav posao na njegov tekući mislim da toga već odavno u Hrvatskoj nema. Možda je bilo početkom 90.tih ali toga nema. Prema tome, vi iz imovinskih kartica u pravilu nećete ništa posebno saznati. Nismo čak ni u vrijeme Sanadera koji je sada i pravomoćno osuđen ništa posebno saznavali iz njegove imovinske kartice osim da ima auto star 20 i nešto godina kao što je imao prikazano u imovinskoj kartici i ništa više. **Leko, **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani kolega vi ste isto među ostalim konstatirali da se ovi ljudi smjenjuju sa čela AZOP-a zato što su radili revno i prerevno. Da su radili baš tako revno i prerevno onda bi sigurno ti ljudi čelnici pročitali odluku Ustavnoga suda. U istom pitanju odluka Ustavnog suda inače nije bila na inicijativu Vladu nego nekog drugog podnositelja Ustavni sud je jasno rekao da "Ne pristaju li dužnosnici, odnosno oni koji se kandidiraju za dužnosti na zakonsko rješenje iz članka 8.oni mogu slobodno odlučiti ne se kandidirati." Zašto to spominjem? Zato što u obrazloženju AZOP-a ponovno kojeg su poslali vjerojatno na sve klubove, a vjerujem da ste to svi vidjeli. Oni obrazlažu i pisanim putem zašto je za njih sporni podatak o … neto plaći kod prethodnog poslodavca pa kažu, naime dužnosnik je mogao raditi prije kao privatna osoba u domaćoj ili stranoj firmi gdje su plaće tajna. A Ustavni sud im kaže još 2012.ako je za tebe nešto tajna i ne želiš otkriti nemoj se kandidirati. Dakle da su radili revno pročitali bi što misli Ustavni sud. Ali osobito sporna za tu revnost i prerevnost je njihova konstatacija u javnosti da su to učinili na poticaj i zahtjev anonimnih prijavitelja odnosno onih koji su javno na to poticali čime su jasno pokazali da se na AZOP mogu vršiti pritisci pritisci anonimni, a zamislite tek da su ne anonimni imenom i prezimenom. I to je po mom mišljenju najspornije u njihovoj odluci i naravno da to nanosi štetu svima nama. Ja vjerujem da ste i vi čuli i na ulici nakon te njihove odluke da mnogi ljudi komentiraju, lijepo ste si to uredili da jedan dio vaših podataka ostane zauvijek tajan za javnost i zato mislim da nisu radili zaista revno, a kamoli prerevno. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Ja sam samo zapravo citirao ministra Bauka njegovu izjavu da se radi o smjeni radi prerevnosti, to nije bila moja umotvorina već citat ministra Bauka. Dakle a on je ipak tu predstavnik Vlade i predlagatelja izmjene zakona. Ali ono što sam tu doživio i imam dojam to je taj problem smjene ljudi koji pokušavaju raditi svoj posao. To što si oni nisu na valjan način protumačili odluku Ustavnog suda također nije nikad u Hrvatskoj državi pa nije ni Hrvatski sabor protumačio odluku Ustavnog suda u izbornim jedinicama pa je Hrvatska tu, imamo čak izmjene izbornog zakona i eto tu smo. Kako nas 150 i nešto nije uspjelo pročitati i protumačiti odluku Ustavnog suda odnosno mišljenje Ustavnog suda o disproporciji broja birača po izbornim jedinicama i postoje pravni postupci na koji način se mišljenja i odluke Ustavnog suda implementiraju. I ako i neka državna agencija i državno tijelo to ne učine također postoje pravni postupci kako se to čini i na kraju krajeva i zakonodavac u RH koji je dužan te odluke implementirati na ovaj ili na onaj način pa to ponekad ne učini baš najbrže. Ali ja ovu stvar doživljavam u prvom redu u kontekstu toga, nemojte nam činjenjem nanositi političku štetu jer ćete biti smijenjeni. A ta poruka kada ju politika, vladajuća politika upućuje onima koji rade u državnoj administraciji nosi za sobom nerad državne administracije i bježanje od bilo kakvih odluka. Hvala lijepa. Zadnja replika u ovoj raspravi poštovani zastupnik Rajko Ostojić. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Standardne operativne procedure u Saboru …, ali ali barem vi u HDSSB-u bi trebali znati standardne operativne proceduri u medicini. Ima tri liječnika, Burić je internist, a vas dva ste kirurzi i to čujem da ste odlični kirurzi, jel tako. Boru znam duže vremena i Boro je u startu kada je ušao u svoj tim učio ih je procedurama. Hoću ovaj … ovaj skalpel, hoću ovu iglu, a sada gledaj kako Boro radi jel je vrsni kirurg, samo pokaže rukom … stavi. Potkožni šav, više ne traži proceduru daj mi ovaj, daj mi onaj. Ovo, ovo, ovo. I šta vi dragi moji kirurzi radite sa vašim timom? Učite ih poštujte procedure. A ovdje se nisu poštovale procedure. I vjerojatno ste, ja sam gastroenterolog i ja operiram i ja sam nekad bio nezadovoljan sa svojim asistentima pa sam ih pozvao, razgovarao, učio, a neki naprosto više nisu moji asistenti kao ni vaši. Struka, procedura standard operating procedures- engleski, hrvatski-standardne operativne procedure u Saboru, standardne operacijske procedure u kirurškoj sali, ovo je struka i to je činjenica. Naprosto se desio propust, propust koji ispravljamo i uvjeren sam da ćete naš prijedlog vi aklamacijom podržati jel vi poštovane moje kolege kirurzi želite da znate i svi oko vas da ste časni ljudi i da ste ono što ste prijavili u imovinskoj kartici časno zaradili i časno odradili. Hvala vam lijepo. Hvala. Vi spominjete te sopove, to je uredu, međutim i asistente i operatere međutim oni koji vode koji vode državne agencije kao nezavisna tijela nisu vaši asistenti, nisu moji asistenti nisu asistenti ni Vlade RH, dakle radi se o nezavisnim tijelima koja ne asistiraju ni vama ni meni niti Vladi. njihovo je samo da provode zakone i da pokušavaju to raditi što bolje, donositi odluke. Te odluke mogu biti nekad i pogrešne. Zato sam spomenuo i primjer slučaja HANFA-e i gospodina Samodola koji je isto donosio odluke i HANFA je podnijela odnosno izrekla kazne nekim velikim sustavima u Hrvatskoj. To je i onaj notorni Sanader prihvatio i tolerirao u svom mandatu, ali vaša Vlada je smijenila. Na sudu su te odluke pale i dobro. Dakle postoji pravna instanca koja može iznivelirati i one odluke upravnih tijela koje su pogrešne i agencija i državne. Ali ovo što je ovo ovdje prisutno to je prisutno zapravo politički refleks nemojte na svojim činjenjem nama činiti političku štetu. Ja to doživljavam na taj način a ne kao Hvala i vama poštovani kolega. Sada ćemo dati stanku za objed. sa raspravom, plenarnom raspravom u 15 sati a na redu je poštovana zastupnica Jadranka Kosor.